Nastavljamo s dnevnim redom. Prva točka je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, prvo čitanje, P.Z.E. broj 78. Zastupnik Bošnjaković. Gospodine predsjedniče. U ime kluba HDZ-a predložio bi da se prva, druga i treća točka objedini rasprava zato što su zapravo svi predloženi zakoni de facto na istu temu i međusobno su povezani. Ovom drugom točkom se stavlja van snage zakon zato što odredbe tog zakona idu u Zakonu o kaznenom postupku ili tamo već jesu, pa evo to je naš prijedlog. **Petrov, isti prijedlog je i naš. Dakle, čisto zbog ekonomičnosti postupanja nema nikakvog smisla da idemo sa razdvojenim točkama, dakle pridružujemo se ovom prijedlogu za spajanje. **Petrov, Božo Poštovani predsjedniče, mi se protivimo objedinjavanju rasprave. Čudi nas da SDP i HDZ uvijek imaju isto mišljenje kada treba govoriti u korist hrvatskih građane. Ovo je tema koja hrvatske građane iznimno interesira. Ako je potrebno objedinjavati raspravu, objedinite europske direktive i uredbe, a ne ono što je presudno za Hrvatsku, a to je pitanje pravosuđa. Hvala lijepa. Ja ću samo za prisutne pročitati još jednom prve tri točke dakle: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, prvo čitanje, P.Z.E broj 78, - Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, prvo čitanje, P.Z. broj 79 i - Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Budući da su raspravu u sve tri točke proveo Odbor za zakonodavstvo i predlagatelj Odbora za zakonodavstvo ako mogu razumjeti gospodin Bošnjaković po članku 247. oni na to imaju pravo ako se i drugi klubovi slažu, a većina se onda saborskih zastupnika slaže da trebamo provesti objedinjenju raspravu po ove tri točke, nastavljamo sa objedinjenom po prve tri točke, po članku 247. ako pogledate. Nastavljamo sa Nastavljamo sa objedinjenom raspravom po ove tri točke. Znači predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince.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 prava nacionalnih manjina, Odbor za pravosuđe, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Zastupnik Batinić izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Slažem se, vi ste dali pojašnjenje da može na prijedlog matičnog tijela provesti se objedinjena rasprava. Međutim, praksa u Saboru uvijek je bila ukoliko su se svi klubovi usuglasili. Pošto vidimo da nisu se svi klubovi usuglasili sa time vi bi tada po Poslovniku i po običaju morali tražiti glasovanje da se svi zastupnici nazočni izjasne o tome. Takva je praksa do sada bila. Međutim pošto vidim da nemamo većinu, mislim da kršite Poslovnik i mi svi zajedno ovdje sa vama ukoliko ćemo provesti objedinjenu raspravu. Stoga predlažem da tražite glasovanje, da se izjasnimo koji smo i da tada idemo na objedinjenu raspravu. Načelno nemam ništa protiv, ali velim, bojim se, kršimo Poslovnik i praksu koja je do sada uvijek bila. Ja se slažem da je obično bio dogovor više klubova. Po Poslovniku nema zapreke, dakle po Poslovniku nema zapreke. S time da je uobičajena praksa bila da se dogovore klubovi svi zajedno. Budući da većina zastupnika bila tu a koliko vidim nedostaje kvorum da se to provede, da ne bi samo iz proceduralnih razloga, ne čak iz proceduralnih razloga nego uobičajene prakse na kraju proveli tri rasprave rasprave umjesto jedne zbog toga sam to omogućio. Izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Praktično slažem se predsjedniče. Međutim, vi ste se obvezali kao predsjedatelj i svi mi ovdje da ćemo poštivati Poslovnik. Ja vas samo upućujem postupimo po Poslovniku. Jer ukoliko nemamo većinu, znači moramo provesti pojedinačnu raspravu po pojedinom zakonskom prijedlogu. moguće je tako napraviti, dakle nemate apsolutno niti jedan članak u Poslovniku da se to ne može napraviti, govorimo samo o uobičajenoj praksi. Meni je evo iskreno žao ako se nije unaprijed sve bilo dogovorilo u razgovoru između klubova zastupnika da se napravi objedinjena rasprava. Također meni je drago da ste rekli da vi osobno nemate ništa protiv i mislim da ćemo tako sažeti vrijeme a u ovom trenutku ne možemo napraviti glasovanje, po Poslovniku je sve uredno. Hvala lijepa, poštovani zastupnici, poštovani predsjedniče Sabora. Nacrt prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama ZKP-a, dakle Zakona o kaznenom postupku, Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem koji ćemo u tekstu zvati, odnosno u izlaganju ZPOIK. Ovim prijedlogom paketa zakona predlažu se 7. izmjene i dopune ZKP-a iz 2008. godine kao i izmjene Zakona o USKOKU, te prestanak važenja ZPOIK-a a razlog za predlaganje sveobuhvatne intervencije u čak 3 zakona je prvenstveno usklađenje domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU. I to Direktivom 20127297EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine, o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te zamjeni okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP, Direktivom 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. godine o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju sa trećim osobama i konzularnim tijelima. Direktivom 2014/42/EU Europskog parlamenta i vijeća od 3. travnja 2014. godine o zamrzavanju i oduzimanju predmeta imovinske koristi i … kaznenim dijelom u EU te Direktivom 2014/62/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o kaznenoj pravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja kojom se zamjenjuje okvirnu odluku vijeća 2000/383/PUP. U odnosu na transponiranje odredba Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni okvirne odluke vijeća 2011/220/PUP. Iako ZKP 2008. već sada sadrži niz odredba kojim uređuje prava žrtve, kojim žrtvama kaznenih djela pruža vrlo visok stupanj zaštite i njihovih prava, transponiranje pojedinih odredaba navedene direktive ipak zahtjeva intervenciju u niz odredaba ZKP-a iz 2008. U prvom redu, u odredbu Glave V. ZKP-a ali i u samu definiciju žrtve. Nadalje, transponiranje odredaba Direktive 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju trećim osobama i konzularnim tijelima također je zahtijevalo intervenciju dio odredba ZKP-a. Ujedno držim bitnim istaknuti kako se, kako je radi pravilne transpozicije navedene direktive bilo potrebno izmijeniti definiciju osumnjičenika iz članka 202. stavka 2. točke Naime, imajući u vidu odredbe navedene direktive koje uređuju područje njene primjene a nakon analize važećih odredaba ZKP-a zaključeno je kako je nužno intervenirati u članak 208. ZKP-a koji uređuje pitanje obavijesnih razgovora sa osumnjičenicima koji u svojoj suštini predstavljaju ispitivanje u smislu odredaba direktive pa je već od tog trenutka osumnjičenicima potrebno omogućiti aktivno ostvarivanje prava na pristup branitelju. Kao posebno važna ukazala se i potreba uređivanja situacija u kojima se tijekom prikupljanja obavijesti ustanovi kako u odnosu na određenu osobu postoje osnovne sumnje u počinjenje kaznenog djela. Obzirom da od navedenog trenutka ta osoba postaje osumnjičenik i stječe sva prava koja joj pripadaju sukladno direktivi. Iako direktiva ne nameće obveze po pitanju dokazne snage navedenih ispitivanja nakon opsežne i dugotrajne rasprave o ovom pitanju tijekom koje su provučena i rješenja iz komparativnog prava, većina država članica EU u u kojima je ustanovljeno da u tim članicama EU se uopće ne poznaje institut obavijesnih razgovora sa osumnjičenicima tj. na razlikuje se uopće formalna i neformalna ispitivanja osumnjičenika, nego se ispitivanje osumnjičenika provodi uz propisana upozorenja, a u velikoj većini policija može provesti ispitivanje osumnjičenika koji ima dokaznu snagu. Pa je zaključeno kako bi svakom ispitivanju osumnjičenika pred policijom uz branitelja ili bez njega pod uvjetom da je osumnjičenik propisno upozoren i …/Govornik se ne razumije./… trebalo dati dokaznu snagu u postupku. Imajući u vidu da se dio povreda Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koje je u odnosu na postupanje nacionalnih tijela RH utvrdio Europski sud za ljudska prava odnosi upravo na fazu ispitivanja osumnjičenika od strane policije kako bi se osiguralo poštivanje procesnih prava osumnjičenika i spriječilo moguće povrede. Predlaže se da se kao dodatni garant zakonitosti postupanja policije i dokazne snage ovog ispitivanja tijekom kasnijeg postupka propiše da se ispitivanje osumnjičenika pred policijom snima uređajem za audio i video snimanje. Audio i video snimanje obuhvatilo bi ispitivanje u cijelosti uključujući i pouku o pravima i eventualno izričito odricanje od prava na branitelja, odnosno na Direktivu 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3.4.2014. godine o zamrzavanju i oduzimanju predmeta imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom u EU ukazano postupovno pravno. Bilo je potrebno …/Govornik se ne razumije./… odredbe koje se odnose na postupak oduzimanja imovinske koristi, oduzimanja na temelju osuđujuće presude i oduzimanje bez osuđujuće presude prema članku 4. direktive. Privremene mjere osiguranja oduzimanje imovinske koristi tzv. zamrzavanje imovine prema članku 7. direktive i mjere kojima se osigurava aktivno sudjelovanje u postupku i zaštita prava okrivljenika i drugih osoba u odnosu na koji su primijenjene privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi tzv. zaštitne mjere iz članka 8. direktive. Navedenu materiju trenutno u većoj mjeri regulira Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, ali dijelom i regulirana odredba ZKP-a 2008. pa je Zakon o Uredu za suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta. Valja primijetiti da iako je ZOPOIK u prvom redu bio donesen s ciljem da se u njemu objedini zakonska regulacija postupka oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, odnosno postigne cjelovito, jasnije i jednostavnije uređenje ovog postupka ta materija i dalje ostaje, ostala je regulirana i u drugim zakonima pa navedeni cilj nije bio ostvaren. Naime, uslijed činjenice da je materija oduzimanje imovinske koristi djelomično ostala regulirana i drugim propisima u praksi se postupak oduzimanja imovinske koristi mogao provesti i bez pozivanja na ZOPOIK što je dovelo do rijetke primjene navedenog zakona u praksi. Imajući u vidu i gore navedeno a nakon opsežne rasprave o ovom pitanju sa predstavnicima stručne javnosti predlagatelj se odlučio na premiještanje pojedinih u osnovi ključnih odredbi iz ZOPOIK-a u ZKP. Time se u sadržajne izmjene pojedinih odredbi nastoji objediniti pravna regulacija postupka oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, odnosno protupravnom radnjom u jednom propisu. Intencija je predlagatelja da se objedinjavanjem ključnih odredbi koje se odnose na oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom u ZKP-u izbjegne neujednačenost u njihovoj primjeni, ali i trenutni primjer iz prakse koji pokazuje da se ovisno o konkretnom slučaju i praksi pojedinog suda primjenjuju konkurirajuće odredbe ZOPOIK-a, ZKP-a i KZ-a koje u bitnom reguliraju istovjetnu materiju primjerice pozivanje ZOPOIK-a, prilikom donošenja odluke o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, oduzimanje imovinske koristi i bez prijedloga ovlaštenog tužitelja pozivom na članak 5. KZ-a i slično. Ovakvi primjeri ukazuju na zaključak da ZOPOIK ipak nije ostvario svoj primarni cilj što je osnovni razlog da se predloženim izmjenama ZOPOIK-a prenosi u ZKP. Kako bi se to postiglo paralelno sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku predviđa se donijeti Zakon o izmjenama Zakona o USKOK-u, te Zakona o prestanku važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o USKOK-u prestale bi važiti odredbe kojima se regulira osiguranje prisilnog oduzimanja sredstava, prihoda ili imovine ostvarene kaznenim djelom. Budući da će one postati suvišne trenutkom stupanja na snagu zakona i dopunama ZKP-a u kojem će biti objedinjene sve relevantne odredbe o postupku predlaganja i određivanja privremenim mjera osiguranja oduzimanjem imovinske koristi koji će se primjenjivati i u predmetima iz nadležnosti USKOK-a. U odnosu na Zakon o prestanku važenja ZOPOIK-a premještanje u ZKP odredbi ZOPOIK-a koji po svom sadržaju ulazi u procesni zakon učinilo je postojanje posebnog Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi suvišnim tim više što predmetna materija kao …/Govornik se ne razumije./… sad postaje dijelom organskog zakona čime će se osigurati puna jedinstvena primjena ovih odredbi u praksi. Što se tiče transporiranja odredaba Direktive 2014/62/EU o kazneno-pravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja kojim se zamjenjuje okvirnu odluku Vijeća 2000/383 POP, imajući u vidu da se radi o direktivi koja se samo podredno odnosi na materiju kaznenog postupovnog prava radi prenošenja članka 9. navedene direktive bilo je potrebno intervenirati u članak 334. ZKP-a na način da se u katalog kaznenih djela za koje je moguće odrediti primjenu posebnih dokaznih radnji unese i kazneno djelo izrade, nabavljanja, posjedovanja, prodaje ili davanja na upotrebu sredstava za krivotvorenja iz članka 283. KZ-a. U preostalom dijelu navedena odredba, citiram direktive već je transponirana u ZKP obzirom da je u članku 334. točki 2. ZKP-a kao jedno od kaznenih djela za koje je moguće odrediti primjenu posebnih dokaznih radnji navedeno je kazneno djelo krivotvorenja novca iz članka 234. KZ-a. Preostale izmjene rezultat su potreba na koje je ukazala praksa uklanjanja uočenih nejasnoća i usklađivanja sa mjerodavnim nacionalnim pravom. Kao neke od važnijih treba istaknuti sljedeće izmjene. Predlažu se izmjene u institutu jamstva na način da bi se istražni zatvor mogao ukinuti ili zamijeniti jamstvom samo u slučaju ako određeni zbog toga što je osoba za koju postoji osnovana sumnja da je počinila kazneno djelo u bijegu ili ako osobite okolnosti upućuju na opasnost da će pobjeći. Stav je Ministarstva pravosuđa kako bi institut jamstva kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika u kaznenom postupku svakako trebalo regulirati znatno restriktivnije u odnosu na postojeće zakonsko rješenje. Stoga se predlaže rješenje da institut jamstva ne može zamijeniti istražni zatvor u slučajevima koluzijske opasnosti kod utjecaja na svjedoke, uništavanja dokaza, … opasnosti ponavljanja kaznenih djela i opasnosti od uznemiravanja javnosti kod kaznenih djela za koje je moguće izreći dugotrajni zatvor, a okolnosti djela su posebno teški. Na isto je ukazao i Ustavni sud u svojoj odluci U-3-1451/2015. Izmjenama članka 145. i 148. ZKP-a kojim se regulira podmirenje troškova kaznenog postupka u osnovi bi se vratilo zakonsko rješenje prije novele iz 2013. godine. Predloženim rješenjem ovlastilo bi se sudove osloboditi osuđenika podmirenja troškova kaznenog postupka u slučaju lošeg imovinskog stanja i kada bi ono dovelo u pitanje egzistenciju okrivljenika i članova njegove obitelji. Naime, prema postojećem modelu sudovi su onemogućeni osloboditi osuđenika podmirenja postupaka kaznenog postupka bez obzira na njegovo imovinsko stanje i prihode. Predlaže se obvezu policije da promptno obavijesti državnog odvjetnika o poduzetim … u roku od 24 sata, zamijeniti obaveznom pravovremenog obavješćivanja o poduzetim radnjama. Naime, predmetno imati za cilj ubrzati postupanje policije i povećati njezinu učinkovitost, smanjiti nepotrebno administriranje na najmanju moguću mjeru ali uz zadržavanje kontrole državnog odvjetnika nad radnjama koje policija provodi u prethodnom postupku, nomotehnički razdvojeno postupanje policije prilikom prikupljanja obavijesti od građana i ispitivanje osumnjičenika što je opravdano zbog važnosti materije. Također je jasnije propisana ovlast policije da samostalno poduzima hitne dokazne radnje na način da bi za kaznena djela za koje je propisana kazna zatvora teža od pet godina u slučaju postojanja opasnosti od odgode i potrebe provođenja dokaznih radnji, policija odmah obavještava državnog odvjetnika osim za provođenje dokazne radnje i privremenog oduzimanja predmeta i pretrage. Novosti da bi državni odvjetnik mogao poduzimanje hitnih dokaznih radnji prepustiti policiji, s tim u vezi ističe se da su MUP i DORH suglasni s ovakvim uređenjem, to tim više što je suradnja ta dva tijela detaljno propisana Protokolom o njihovoj međusobnoj suradnji. U odnosu na rad državnih odvjetništava predlažu se izmjene kojima je cilj dodatno uravnotežiti zahtjev za učinkovitošću kaznenog progona sa zaštitom za zaštitu prava obrane. Tako se uvodi institut proširenja istrage koji je poznavao i ZKP iz '97. godine, a koji je nužno ponovno potpisati zbog potreba na koju je ukazala svakodnevna primjena ZKP-a iz 2008. u radu određenih odvjetništava. Uz to se predlaže jednostavniji koncept produljenja istrage radi rasterećenja državnih odvjetnika od administriranja prilikom formalnog produljenja istrage. Produljuju se prekluzivni rokovi za podizanje optužnice uz uvođenje instituta povrata u prijašnje stanje ukoliko optužnica nije podignuta u zakonskom roku iz opravdanih razloga o čemu odlučuje sud. Nadalje, detaljno su normirani instituti povlačenja optužnice i vraćanja optužnice čija je podnormiranost u praksi izazivala određene nedoumice. Predlažu se izmjene članka 409., 410. i 411. ZKP-a kojim se proširuje mogućnost snimanja rasprave uređajem za audio ili audio-video snimanje obzirom da je provedba pilot projekta tonskog snimanja rasprava koji je proveden u Vukovaru IPA 2010. projekta jačanje učinkovitosti pravosuđa u RH, pokazala je kako bi se već i audio snimanjem rasprave uz određene izmjene ZKP-a koji se predlaže ovim prijedlogom, ubrzao njezin tijek, a sucima omogućila ne samo lakše upravljanje raspravom, već i bolje praćenje iskaza optuženika, svjedoka i vještaka jer se njihov sadržaj ne bi unosio u zapisnik u raspravi. Navedeno bi trebalo dovesti do ubrzanja kaznenih postupaka u cjelini, te doprinijeti većoj učinkovitosti pravosudnog sustava u prilog kojem zaključku govori iskustva drugih država članica EU. Valja naglasiti kako je predlagatelj prilikom izrade novih odredaba imao u vidu rezultate navedenog projekta, a u prvom redu iskustva i prijedloge koje su iznijeli suci koji su bili uključeni u projekt. Predlaže se izmjena i dopuna članka 124. stavka 3. ZKP-a kojim se propisuje što sve treba sadržavati obrazloženje rješenja o istražnom zatvoru. Predloženom dopunom želi se naglasiti da u obrazloženju rješenja o istražnom zatvoru sud mora određeno i potpuno izložiti činjenice i dokaze iz kojih proizlazi postojanje osnovane sumnje da je okrivljenik počinio kazneno djelo, postojanje zakonskih osnova za određivanje istražnog zatvora, razloga zbog kojih sud smatra da se svrha istražnog zatvora ne može ostvariti drugom blažom mjerom kao i razloga visine jamstva, te dodatno istaknulo kako prilikom svakog produljenja trajanja istražnog zatvora sud mora određeno i potpuno izložiti koje okolnosti opravdavaju njegovu daljnju primjenu. Osnovni razlog za dodatno pojašnjenje i dopunu navedene odredbe nalazi se u presudama Europskog suda za ljudska prava, npr. Margetić protiv Hrvatske, kojima je utvrđena povreda članka 5. stavka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na štetu podnositelja zahtjeva uslijed nedovoljno obrazloženih odluka nacionalnih sudova kojima je protiv okrivljenika produljivana primjena instituta istražnog zatvora, a slične povrede ali u odnosu na institut pritvora iz ZKP-a '97. utvrđene su i presudama Derviši protiv Hrvatske, … protiv Hrvatske, Orban protiv Hrvatske, Dragini protiv Hrvatske, Preša protiv Hrvatske i Nadalje, dopunama članka 497., 506., 507. i 508. ZKP-a predlažu se kao posljedica presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Mirjane Sanader protiv Hrvatske. Navedenom presudom utvrđena je povreda članka 6. stavka 1. . Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na štetu podnositelja zahtjeva s obzirom da podnositelj zahtjeva prema mišljenju Europskog suda za ljudska prava nije bio u mogućnosti ostvariti obnovu postupka nakon što je bio osuđen u odsutnosti. Analizirajući postupanje nacionalnih sudova u konkretnom predmetu kao mjerodavnu praksu u sličnim slučajevima Europski sud za ljudska prava je u pogledu uvjeta za obnovu postupku sukladno članku 497. stavku 2. Zakona o kaznenom postupku istaknu kako citiram „ne može biti ni govora o obvezi optuženika da se preda radi pritvaranja kako bi osigurao pravo na ponovno suđenje u uvjetima koji su u skladu s člankom 6. Konvencije jer bi to podrazumijevalo uvjetovanje ostvarivanja prava na pošteno suđenje predajom tjelesne slobode optuženika kao u obliku jamstva“.

Na kraju valja istaknuti da se uslijed potreba na koje je ukazala praksa izmjenom članka 448. stavak 1. ZKP-a uvodi mogućnost ponovnog otvaranja rasprave. Navedena su se pokazala nužnim obzirom da je 5. novelom ZKP iz prosinca 2013. U ZKP vraćena inkvizitorna maksima prema kojoj je sud ovlašten izvesti sve one dokaze koje smatra značajnim za donošenje svoje odluke o postupku. Odnosno može odlučiti da se izvedu i dokazi koji nisu predloženi od stranka ili od kojih je predlagatelj odustao, članak 419. stavak 3. ZKP-a. U praksi se rasprava preotvara bez izričite zakonske odredbe na način da sud tijekom vijećanja utvrdi da nisu ispunjeni zakonski uvjeti za donošenje presude. Stoga se predlaže izmjena navedene odredbe na način da se propiše da će sud izreći presudu ako tijekom vijećanja ne utvrdi da treba ponovno otvoriti raspravu radi dopune postupka i razrješenja pojedinih pitanja. Hvala.

Poslovnik, članak 247. stavak 4. koji kaže da objedinjenu raspravu može tražiti Odbor za zakonodavstvo a ne predsjednik Odbora za zakonodavstvo. Znači gospodin Bošnjaković bez odluke Odbora za zakonodavstvo nije mogao tražiti objedinjenu raspravu te s toga razloga smatram da i dalje treba provesti razdvojenu raspravu. Ukoliko smatrate da treba, ukoliko inzistirate da se i dalje provede objedinjena rasprava tada će klub Živoga zida i SNAGE iskoristiti svoje pravo prema članku 236. Poslovnika i tražiti pisano mišljenje Odbora za Poslovnik i Ustav. Hvala lijepa. Zastupnik Bunjac, članak 247. zadnji stavak govori: „Na prijedlog predsjedatelja matičnog radnog tijela, Odbora za zakonodavstvo ili klubova zastupnika od dvjema ili više točaka utvrđenog dnevnog reda može se provesti objedinjena rasprava.“. Dakle, ispunjen je od 4 mogućnosti, sve 4 mogućnosti. Dakle, „Na prijedlog predsjedatelja matičnog radnog tijela, Odbora za zakonodavstvo ili klubova zastupnika…“, možete birati koju ćete od tih opcija, svejedno je dana mogućnost i iskorištena mogućnost. A naravno ukoliko vi smatrate da ipak to nije po Poslovniku imate mogućnost iskoristiti svoja prava. Nastavljamo sa replikama. Zastupnik Peđa Grbin, javio se za repliku. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Moja replika se odnosi na nešto što je izazvalo dosta veliku raspravu na radnim tijelima Hrvatskoga sabora a prošlo je dosta ispod radara vezano uz ovu izmjenu Zakona o kaznenom postupku. postupku. Radi se o Visokom kaznenom sudu. Poštovane kolegice i kolege, ako niste primijetili čitajući ovaj zakon njime je predviđeno da Hrvatska od 1.1.2018. godine dobije novi sud, Visoki kazneni sud. Međutim, takav sud nije predviđen Zakonom o sudovima. Takav sud bi se trebao odnositi na rješavanje žalbenih predmeta u svim kaznenim stvarima. S druge strane, imamo Vrhovni sud i njegov kazneni odjel koji uspješno, kontinuirano, konstantno smanjuje zaostatke u kaznenim predmetima. Imamo proračun RH za 2017. godinu u kojem niti jednom riječju, niti jednom stavkom, niti jednim slovom nije predviđeno uvođenje Visokog kaznenog suda niti su predviđeni materijalni troškovi za njegovo osnivanje. Također, mi imamo Visoki kazneni sud koji bi trebao početi raditi 1.1.2018. po ovom zakonu a nemamo prostorne uvjete za početak njegovog rada. Dakle da pojasnim, Dakle da pojasnim, ZKP-om je davno predviđeno osnivanje Visokog kaznenog suda, međutim to nikada nije zaživjelo u praksi i kontinuirano je odgađano. Zadnja odgoda je predvidjela njegov početak rada za 1.1.2020. godine, međutim sa tendencijom da se to ne ostvari. Sada je predviđeno da počne radom 1.1.2018. godine. Podržavam izmjene ZKP-a jer su dobre. I nadam se da ćete ovu odredbu promijeniti do drugog čitanja. Međutim, zanima me gospodine ministre, da li je to i vaš stav? Vaše kolegice koje su predstavljale zakon na Odboru za pravosuđe spominjale su mogućnost da se od toga odustane. Zastupnik Josip Salapić javio se za repliku. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Da iskoristim priliku ispred kluba da se slažem da je trebalo objediniti ovu raspravu jer se radi o potpuno povezanim zakonima i nema smisla razdvajati rasprave. Gospodine ministre, bilo je potrebno da dođe do ovih izmjena Zakona o kaznenom postupku i naša obveza je implementacija direktiva EU, to mi je jasno. Međutim ne slažem se u jednom dijelu predloženog zakona koji se odnosi na izmjene u kojima se uvodi institut produljenja istrage. Razgovarao sam sa odvjetnicima u kazneno pravnom dakle području i oni su također kao stručnjaci zabrinuti za taj dio izmjena ZKP-a jer mi smo ne bez razloga prije nekoliko godina upravo ograničili te rokove na 6 mjeseci pa uz mogućnost produljenja do godine dana. A sada se uvodi mogućnost da uz formalno sakrivanje iza zakonskih rokova da idemo u prilog državnim odvjetnicima da se rasterete formalnih briga a to je da produžuju taj rok istrage. Meni nije jasno kako je moguće da s ovim izmjenama zakona dođe do tog roka da on traje do do 2 godine pa maksimalno 3 do 4 godine. Kako je moguće da stranka u postupku, u istražnom postupku može biti toliko dugo vremena. Mislim da tu ulazimo u sferu kršenja ljudskih prava zajamčenih Ustavom, da to treba još malo razmisliti. Meni to stvarno nije jasno kako je moguće da se zbog tih razloga, vjerujem da postoji veliko opterećenje državnog odvjetništva ali mi nismo bezveze prije nekoliko godina upravo to ograničavali jer se držanje rokova u ladicama i predmeta pa vađenje za javnost kada se za to ukaže potreba i prilika političkih odnosa u zemlji mislim da to ne treba imati veze sa ljudskih pravima a u ovom slučaju mi to kršimo i tu trebamo intervenirati. Hvala lijepa. Zastupnik Mile Horvat, javio se za repliku. presuđene stvari u odsutnosti suđenje za ratne zločine. Naime Hrvatska je tužiteljstvu u Srbiji svojevremeno predala nekih, popis od nekih 9 stotina takvih slučajeva gdje su, dakle spisak ljudi optuženih ili osuđenih u odsutnosti za ratne zločine u Hrvatskoj. To nije mali broj. Mi sad ovdje govorimo o mogućnosti obnove postupka. Problem nastaje prvo u činjenici što ljudi ne mogu doći ni u jednom tužiteljstvu, ni ovdje kod nas ni u Srbiji do informacije da li je njihovo ime na tom spisku. Druga stvar prema odredbama starog postojećeg našeg zakona članka 497. koji sad mijenjamo da bi se došlo do obnove postupka za presuđene stvari u odsutnosti čovjek mora, osuđeni mora biti godinu dana ovdje. U tu godinu dana ima pravo da traži obnovu postupka, ali čim je došao ovdje on je uhapšen, tretira se kao osuđenik, jel' tako, i onda on iz zatvora se brani, brani svoju slobodu odnosno traži obnovu postupka i to traje tako godinama. Na zahtjev ove direktive gdje ste vi rekli da sad mijenjamo postojeći članak 497. direktiva kaže ne može biti obaveza predaje u postupku obnove jer sloboda ne može biti garant. Prema tome, ja sad pitam vas da nam objasnite malo podrobnije da li smo ovim izmjenama članka 497. mi garantiramo da će obnova postupka se voditi na način da će se ljudi braniti sa slobode jer je ovdje potrebno da branitelj spiska, odnosno za dostavu spisa i da osuđenik obećaje da će se odazvati sudskom postupku. Dakle, da li vi, ja bih molio objašnjenje… …/Upadica predsjednik: Vrijeme./… … da li će ti ljudi se braniti sa slobode u obnovi postupka.

došli ste ovdje sa prijedlogom novog zakona, objedinjena rasprava a ja vas pitam ovo je prenormirano društvo, imamo hiper produkciju zakona. 80% svih zakona u ovom Saboru su doneseni po hitnom postupku, a ja vas pitam jednu elementarnu stvar. Pa nemamo mi toliko problema sa zakonom, imamo vrlo kvalitetnih zakona. Zašto pravosuđe ne provodi te zakone? Odgovorite na to pitanje. Nemojte zatrpavati ove odvjetnike, ove građane stalno novim zakonima. Dovedite u red pravosuđe. To je rak rana hrvatskog društva i države. Kod vas u pravosuđu na sudovima imamo prilično raširenu pojavu incestuoznih veza gdje sudac i odvjetnik bračni drugovi,

Ne govorite. Treba se govoriti o tri prijedloga zakona. Ukoliko imate želje pričati o incestuoznim vezama u pravosuđu zatražite pauzu i možete slobodno pet minuta samo o tome. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Nastavit ću o ovome gospodine predsjedniče. Ja ne mogu se otet dojmu da branite člana svoje stranke. Ja bih molio zastupnik Ivan Lovrinović ja vam upućujem u ovom trenutku opomenu. Dakle, vrlo jasno sam rekao da se kao zastupnik držite teme. Ne branim nikoga, nego predsjedam i održavam red. Hvala. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo nisu sveto pismo. Vi se pozivate da se moglo se to, moglo se to i prije donijeti ali ja upućujem na činjenicu da ako mi samo tehnički želimo primijeniti nešto što EU traži, a ne provodimo ni kazneni postupak pa razgovarajmo o kaznenom postupku. Što je do sad od kaznenih postupaka ostvareno? To je priča o kaznenom postupku. Podnesite izvještaj o učinkovitosti dosadašnjeg Zakona o kaznenom postupku. Hvala. Zastupnik Željko Jovanović javio se za repliku. **Jovanović, Željko (SDP)** Gospodine predsjedniče, pa ovdje između ostalog jedna od tema je i kako učinkovitije rješavati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom i prekršajem što je po meni ključno. građani Hrvatske nemaju povjerenje u pravosuđe upravo iz razloga što, ono što je ključno u borbi sa korupcijom, a to je spriječiti da djelo ima korist za onog tko ga je počinio. Prema tome, beskrajno dugotrajno trajanje procesa u Hrvatskoj čini te procese već apsurdnim. Evo ja ću citirati, dakle imate dvostruko ofarbane tunele od kojih dvostruko farbanje je donijelo veliku korist nekima, a nikada ta korist neće biti uskraćena. Udruga „U ime obitelji“ dobije besplatno štandove od gradonačelnika grada Zagreba. Ministar snimi nekakav renesansni film prometna renesansa. Novci odu u privatne džepove. FIMI Media, vlast se osvoji na temelju koruptivnih radnji i novaca koji su pokrani iz hrvatskog proračuna, a ovo je najbolji primjer. Evo ga, listopad 2012. časni sude uplatit ću novac u najkraćem mogućem roku, treba mi 30 dana. Tako je vlasnik DIOKI-a Robert Ježić krajem listopada 2012. odgovorio na pitanje suca Ivana Turudića kada će na račun Županijskog suda uplatiti 5 milijuna eura koji su po njegovu iskazu trebali biti mito za bivšeg premijera Ivu Sanadera kako bi mađarskom MOL-u prepustio upravljačka prava INA-e. Zamislite kolika je to imovinska korist. Dakle, danas je 2017. 5 milijuna eura tko zna gdje je. Ako je na računu gospodina Ježića samo od kamata koliko je zaradio. Prema tome, ovo što je govorio gospodin Lovrinović možemo mi mijenjati zakone u nedogled, međutim ako se ne provode i ako se imovinska korist stečena nezakonito ne oduzima biti će ona stara stavi soli na rep.

Pa u svom izlaganju naveli ste da se u izmjene i dopune zakona ide iz nekoliko razloga. Jedan je naravno usklađenje sa pravnom stečevinom EU pa potom zbog efikasnosti samog postupka, pa potom zbog ujednačene primjene i da ne nabrajam dalje, što svakako podržavam. Ali smatram da je i do sada ako su pravosudna tijela htjela mogla su brzo, efikasno odraditi postupak. Međutim, ako pravosudna tijela čine sve da se postupak razvodni, nešto prikrije, nikakve izmjene i dopune zakona neće pomoći. Pa evo jedan konkretan slučaj unazad tjedan dana s područja Varaždinske županije. Mediji su se raspisali da si je jedna osoba isplaćivala dodatak na plaću protuzakonito. S obzirom da je to kadar SDP-a i HNS-a preko noći se u HZZO-u pojavljuje anonimka i kreće se u inspekcijski nadzor. Inspekcija utvrđuje da si je isplatila 106.268 kuna protuzakonito i nalaže joj da u roku od 30 dana ta sredstva vrati. Pa mene sada zanima, da li ove izmjene i dopune zakona idu u smjeru da će sankcionirani biti oni u tijelima pravosuđa koji opstruiraju postupak na ovakav način. Ovdje se radi naime o povredi članka 291. klasičnoj zloupotrebi službenog položaja i ovlasti. Hvala lijepa.

svi zakoni koji su napisani a koji imaju pomake na papiru dobro je, međutim evo jedno pitanje u stvarnosti po pitanju ovog zakona, oduzimanje imovine u slučaju pokretanja. Gdje se to skladišti, koliko plaće i kolike troškove ima država i tko je odgovoran za to čuvanje? 95% je vjerojatno je ukradeno jel tu imamo čak i prepariranih divljih životinja punih novca, znači koliko su naši tajkuni toga napljačkali, koliko se Državno odvjetništvo do sada odradilo po tome pitanju kao i sva pravosudna tijela, da su stvorili svoja carstva da ih uopće nije briga koje mi ovdje zakone donosimo, a kazneni zakoni u pravosuđu i način funkcioniranja pravosuđa govori o tome da u kaznenim postupcima radnika … primjera autoprijevoza koji je dobio na prvostupanjskom potraživanja od svog poslodavca u drugom stupnju iz Splita prebaci u Rijeku i to tako traje 6,7,8,10 godina. Čovjek umre i ne naplati se od onoga koji je oduzeo radniku prava. To je gore kazneno djelo prema radniku prema čovjeku koji je zaradio svoju plaću nego prema ikom. Znači ovdje je vrlo bitno i možete li pojasniti koliko će ovi zakoni povećati učinkovitost po pitanju poglavito tih oštećenih ljudi, a poglavito me zanima u čijem je djelokrugu i ono najbitnije rješenje, a to je Zakon o porijeklu imovine, to je ključ svih ključeva. Bez Zakona o porijeklu imovine vidimo da SDP gospodin Jovanović govori o neučinkovitosti pravosuđa dugo godina ga gledam u Saboru i u Vladi apsolutno ništa nisu pomakli.

Zastupnik Gordan Maras javio se za repliku. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, kolega ministre. Ja bih vas molio znači kada kada razgovaramo o novom Prijedlogu Zakona o kaznenom postupku sve ove odredbe i stvari koje primjenjujemo iz europskih direktiva i što će zakon poboljšati su dobre, ali naše građane zanima vrlo jednostavno, plastično da im objasnite. Imamo slučaj FIMI-MEDI-a koje traje sedam godina, ništa se još nije desilo, HDZ je uzeo 30 milijuna kuna, nije vratio u proračun. Građani se pitaju kako to je to moguće sedam godina to traje. Kandidat za gradonačelnika Virovitice je osoba koja je priznala da je uzimala novac za HDZ, znači tu se također ništa ne mijenja, HDZ i dalje kandidira osobe koje su osumnjičene za teška kaznena djela, naše građane zanima da li će novi Zakon o kaznenom postupku omogućiti pravdi da bude brža, da sedam godina FIMI MEDI-u ne rješava, da se neko ne sprda sa Hrvatskom kao što se sprda Hernadi iz MOL-a da mi izdamo uhidbeni nalog, oni odigraju tamo kazneni postupak prijavu u Mađarskoj čovjeka kao da se ništa nije desilo. Da li će se to omogućiti da Hernadi šeće Europom, a kod nas postoji presuda da je čovjek dao mito, premijeru RH, gospodine Bulj ja vas molim ministar bi trebao slušati da može odgovoriti, znači da li će se i dalje Hernadi moć po ovom zakonu šetati po cijeloj Europi i to naše ljude zanima, te odgovore vi nama dajte. Nemojte nam davati forme, direktive, nas zanima, da li će FIMI-MEDIA biti riješena za kraće od sedam godina i da li će se Hernadi i dalje šetati molio bih da se držite teme ukoliko želite govoriti. Postoje tri prijedloga zakona u objedinjenoj raspravi, sve te zanimljive prijedloge budući da vam je isteklo vrijeme, nemate mogućnost repliciranja, sve zanimljive teme imate mogućnost

koliko hoćete opomena, ja ću pričati ono što ljude zanima. Ovo o čemu ste vi govorili nije na dnevnom redu, dopustio sam vam … /Upadica se ne razumije. Gospodine Maras ja sam vam dopustio da kažete što se događa i kakav je kontekst a nakon toga ste nastavili pričati samo o onome što nije tema, tada sam vas opomenuo. **Maras, Gordan (SDP)** Ja vas molim da mi ne docirate. Ne, nije cirkus, vi ga pretvarate u cirkus.

Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika javio se Živi zid, SNAGA, u njihovo ime govoriti će zastupnik Bunjac. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, poštovani ministre. Mi danas imamo objedinjenu raspravu na način na koji imamo. Ja ću se osvrnuti prvo na ovaj dio Izmjena zakona o kaznenome postupku i govoriti ću dakle posebno o članku 43.a i 208.a. Dakle članak 43.a govori o tome, to je novi članak, dodatak da je prije ispitivanja potrebno procjenjivati žrtvu. Znači potrebno je procijeniti žrtvu. članak 208.a kaže da osumnjičenih prije, odnosno kada ga počnu ispitivati praktički od trenutka kada ga pozovu na obavijesni razgovor ima pravo na odvjetnika. U ovom članku 208.a ministar, odnosno ministarstvo tvrde da oni prenose Direktivu EU 2013/48, da je dakle odvjetnik dozvoljen u kaznenome postupku. Ali dio kaznenoga postupka, ni nisu dio kaznenoga postupka. I to se zna najbolje po tome što se oni iskazi koji se daju u tome pred kaznenom postupku ustvari ne koriste kao dokaz na sudu. Ali taj pred kazneni postupak često doprinosi tome da se prikupe relevantni dokazi. Dakle europska direktiva, ponavljam kaže da odvjetnik mora biti prisutan tijekom kaznenog postupka a ne tijekom predkaznenom postupka. Što znači da je ova direktiva krivo prenesena u hrvatsko zakonodavstvo a pitanje je da li je namjerno krivo prenesena, da li ona nema za cilj namjerno zaštiti dakle one koji čine kriminalna djela, bilo da su to ne znam nekakvi krvi delikti, bilo da su to korupcija i organizirani kriminal. Mi znamo da su i do sada krupni kriminalci bili zaštićeni i da se njima praktički u Hrvatskoj ne može ništa presuditi, čak ni onda kada imaju 300 kaznenih prijava, ne može se doći ni do jedne pravomoćnosti. Ne može se dakle osuditi ljude koji su pokrali ne milijune kuna nego koji su pokrali cijelu Hrvatsku državu. I sada pazite, evo jedan slučaj za koji vjerujem da svi znate, kako je jedan navodno ugledni građanin, tajkun, prijatelj političara 1980. na pješačkom prijelazu ubio ženu a njezinu kćer teže ozlijedio, 1989. ponovno ubio ženu na Aleji Bolonje u Zagrebu, 2009. godine pregazio obitelj iz Svete Nedjelje, a od 1999. do 2011. počinio 31 prometni prekršaj. 2011. ubio bračni par na ljetovanju u Hrvatskoj i za sve to zamislite ne samo da nije osuđen nego mu nikad nije oduzeta čak niti prometna dozvola. Čak niti prometna dozvola. I sada si vi zamislite, u takvoj državi koja već sada u ovom trenutku nije u stanju osuditi dakle velike ribe pod navodnicima u kriminalu kako će tek sada osuditi kada osumnjičenik ima pravo se uopće ne odazvati obavijesnom razgovoru, ima pravo doći na obavijesni razgovor i ništa ne govoriti, potpuno šutjeti, doći će naoružan ne znam sa 3, 4, oboružan 3, 4 odvjetnika, super skupa, najbolja u Hrvatskoj, kako ćete njemu bilo šta presuditi, bilo kakav dokaz naći? Nema šanse. Znači ovaj navodni prijenos europske direktive nije prijenos nego je proizvoljno tumačenje ministarstva koje ima vjerojatno za posljedicu dodatno još zaštiti razne osobe o kojima čitamo zadnja dva desetljeća nevjerojatne priče iz hrvatskoga pravosuđa. Ali netko bi rekao, a dobro to vi možda malo pretjerujete ali mislim da ipak ne jer ovo je zakon, članak 43.a, pazite sada, imate procjenu žrtve, znači sada prije ispitivanja se mora procjenjivati žrtva. Znači umjesto da se procjenjuje osumnjičenik koji ima pravo šutjeti i ništa ne reći, uopće niti ne doći sudjelovati a sada treba procjenjivati žrtve. I sada si vi zamislite, to najčešće je to procjenjivanje psihijatrijsko, psihološko i sada si vi zamislite recimo ne znam zlostavljanu ženu ili ne znam pretučenoga muškarca ili nekog takvog koji dolazi sav već uznemiren sa svojim stanjem prijaviti neki zločin a država ga upućuje na procjenjivanje. I u kakvom je on stanju? kakva će procjena biti? I ponovno će se dodatno dakle zaštiti osumnjičenik, njemu će se dati u ruke, odnosno njegovim odvjetnicima dodatni argument da on u stvari nije ništa kriv jer će ta procjena žrtve pokazati da je ona ne znam psihički nestabilna. Hoću ukazati na to da u ovim izmjenama zakona, dakle člankom 43a. i 208a. dolazi do inverzije položaja osumnjičenika i žrtve i u stvari se dodatno štiti kriminal, dodatno se štititi kako se zove stanje u kojem već jesmo korupcija, a oni mali građani, na primjer ne znam zviždači kojih je vrlo malo baš zato što se boje bilo šta svjedočiti između ostaloga ne postoji Zakon o zviždačima će još manje svjedočiti. I još će se manje žaliti. Pa tko je lud da recimo ide prijavljivati neki zločin kad zna da će ga nakon toga ne znam vještačiti neka psihijatrijska ustanova? A u našoj državi se to, ne samo da se radi, nego se to itekako zloupotrebljava. Evo imamo Evo imamo primjer ne znam gospodina Marka Frančišćevika koji je na Facebooku objavio jedan status protiv ministra policije i on ga je 8 mjeseci potpuno zdravog zatvorio u Vrapče. 8 mjeseci pod dijagnozom paranoidna šizofrenija, a paranoidna šizofrenija je neizlječiva bolest. Da bi nakon toga konzilij od pet liječnika vrhunskih psihijatara rekao da je čovjek potpuno zdrav. Zamislite to? Zamislite kakve mi imamo zloupotrebe u Hrvatskoj što dakle politika može tumačeći ove zakone o procjenjivanju, što ona može učiniti hrvatskim građanima. Ili imate slučaj ne znam Ivana Pranklina ili Ivana Mihaljevića. To su recimo zviždači iz sudstva. 4 godine zatvoren u Vrapču potpuno zdrav čovjek koji ima nalaz 11 liječnika da je potpuno zdrav, ali ga ravnatelj bolnice ne želi pustiti van, nego ga i dalje kljuka tabletama, injekcijama. U stvari ga radi bolesnim, on ga radi bolesnim, a nije bolestan samo zato što je on, dakle upozorio na neku kriminalnu neku kriminalnu radnju u sustavu. Imate slučaj, takvih slučajeva je jako puno. Imate slučaj Ana Marija Brajm policajke visoko obrazovane, visoko inteligentne koja je radila u sustavu analitike u Zagrebačkoj policiji. Znate što je ona između ostaloga otkrila radeći na analitici? To je najteži posao u policiji gdje vi u stvari radite jednu široku mrežu dokaza, veza i Otkrila je na primjer da mafija misli izvući novac iz EU namijenjen za obnovu izvora energije. Otkrila je veze trgovaca oružja, međunarodne veze. Otkrila je da trgovci drogom imaju vrlo snažne veze sa pravnicima, liječnicima i ključnim osobama u bankama i ono što je najzanimljivije da te veze sežu do samog državnog vrha. Otkrila je da državne strukture izdaju lažne dokumente s lažnim imenima. Otkrila je mjesta gdje koje kakvi mafijaši drže ukradeni novac, odnosno novac od krijumčarenja i što je najzanimljivije riješila je nekoliko slučajeva ubojstava koje nisu bile godinama rješavane. Znate kako je završila? Zatvorili su je u Jankomir i davali joj takve injekcije da su joj ruke bile paralizirane, da čak da je htjela napisat žalbu jednostavno nije mogla primit kemijsku u ruke tri mjeseca, da bi je nakon toga proglasili psihički bolesnom. Ja ću vas rado upoznat sa njom ako želite da vidite da je osoba potpuno zdrava, umirovili je. I još kad je pokušala podnijeti kaznenu prijavu onda su joj još oduzeli i djecu. To je u Hrvatskoj moguće, takve zlouporabe. I sad se dobro moramo zapitati temeljem članka 43a. o procjeni žrtve prije ispitivanja da li će netko ovaj zakon zloupotrebljavati i na koji način će se on tumačiti i koristiti posebno kada će recimo neki građanin htjeti tužiti recimo političkoga moćnika, recimo nekoga od vas. Evo objavljen je recimo članak u Nacionalu prošli tjedan da 1/6 građana Hrvatske sklona psihičkim bolestima. Znači, 700 tisuća građana je podložno psihičkim bolestima, a u dijagnoze sad da vam velim koje su to dijagnoze koje može biti čovjek psihički bolestan je recimo sramežljivost. Pazite, sramežljivost je dijagnoza, depresija zbog kredita, ovisnost o internetu. I kome, ako želite od svih 4 milijuna hrvatskih građana vi ne možete prišiti neku od tih dijagnoza, eto sramežljiva ili na internetu je previše. Iz toga razloga smatram da ovakva izmjena kaznenoga postupka ide na štetu građana, a u korist onih protiv kojih već i onako i do sada nismo mogli poduzeti nikakve konkretne mjere. Naravno zakonodavac je to vrlo lijepo objasnio. On je rekao ne, nije to procjena da bi mi mučili žrtvu, mi njoj želimo pomoći, mi se o njoj brinemo. Ali u kombinaciji, ponavljam ova dva zakona, to malo bolje proučite. Kad malo bolje o tome razmislite, kad pogledate kakve mi slučajeve danas imamo u Hrvatskoj, da sad ne spominjem sve one procjene koje su dovele do oduzimanja nečije poslovne sposobnosti, gubitka imovine osobito starijih ljudi itd. Mi se moramo ozbiljno zabrinuti da je ova izmjena zakona, predložena izmjena zakona dobra. Iz toga razloga pozivam predlagatelja zakona da do drugog čitanja obriše ovaj članak 43.a kako bismo bili posve sigurni da do nikakvih zloupotreba daljnjih neće doći, a da ove postojeće zlouporabe koje već postoje Ministarstvo pravosuđa svakako provjeri i te slučajeve koje sam sada spomenuo i da u biti onim ljudima koji su bili žrtve sustava omoguće rehabilitaciju i normalan život u RH. Hvala lijepa. Hvala. Zastupnica Marija Jelkovac javila se za repliku. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Bunjac, slušajući vaše izlaganje ostala sam stvarno iznenađena. Ja zaista ne znam da li ste pročitali članak 43.a jer mi se čini da ste ga potpuno krivo shvatili i ovdje u raspravi interpretirali. Dakle vi tvrdite da članak 43.a ustvari ide na štetu žrtve, ja to zaista ne vidim tako, a i po meni intencija zakonodavca je ustvari zaštita žrtve, da ne dođe do ponovne viktimizacije žrtve u tijeku postupka. To dakle se vidi iz toga da će se posebna pažnja posvetiti u tijeku postupka onim žrtvama koje bi mogle biti ponovno viktimizirane posebno kada se radi o žrtvama djeci ili nekim drugim žrtvama i posebno kod počinjenja određenih kaznenih djela kao što su kaznena djela kod rodno uvjetovanog nasilja, nasilja u bliskim odnosima, spolnog nasilja i Tako da ne vidim na koji način ste vi to shvatili ovako kako ste izložili. Nadalje, što se tiče vaše tvrdnje da da sada se pogoduje osumnjičenicima jer mogu već u tijeku obavijesnog razgovora imati odvjetnika i na taj način ih se štiti, mislim da niste dobro shvatili. Naime, do sada se ono što se saznalo u obavijesnom razgovoru nije moglo uzimati kao dokaz kasnije u postupku, budući se ovim izmjenama zakona upravo to uvodi da se ono što se sazna u tijeku tog dijela postupka kao dokaz može kasnije koristiti zato se uvodi i pravo da osumnjičenik ima i u obavijesnom razgovoru kao ajmo reći neformalnom dijelu postupka pravo na branjenika. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Bunjac odgovor na repliku. Hvala lijepa. Uvažena zastupnice Jelkovac, vi ste naravno ustvrdili da je ovaj zakon dobar zato što je on lijepo napisan. Međutim, mi iz prakse vidimo da ti lijepo napisani zakoni se potpuno pogrešno provode i zloupotrebljavaju ovisno o tome kako kome odgovara. Evo imate recimo slučaj prije desetak dana je uhapšen istraživački novinar Miro Matijević i nakon što je on stupio u štrajk glađu njega su odveli na psihijatriju. Pazite, znači čovjeka koji je štrajkao glađu koji bi eventualno mogao biti odveden na Interni odjel zatvorske bolnice, njega se vodi na psihijatriju i to vam pokazuje kako se u Hrvatskoj štite prava ljudi koji se nalaze u tom zatvorsko-kaznenom sustavu. Znači namjere možda vaše osobno ili možda čak i ministra su dobre, ali praksa pokazuje da moramo vrlo dobro razmisliti prije usvajanja ovakvih mjera. S druge strane vi ste rekli da će iskaz u istrazi sada postajati dokaz na sudu, ali ne znam jeste li primijetili da osoba osumnjičenik tijekom istrage ima pravo šutiti. Znači kakav će dokaz biti ako je on tijekom cijele istrage šutio? šutio? Svako ko dođe bit će za nešto osumnjičen će šutjeti i prema tome dokaza neće biti. Na ovaj način kako je bilo do sada, činjenica je da se iskaz nije mogao koristiti na sudu, ali je također činjenica da su mnogi materijalni dokazi, pa ako želite i mnogi iskazi kasnije doprinijeli rješavanju slučajeva i donošenju pravednih presuda. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupniku Bunjcu. Zastupnik Dražen Bošnjaković javio se za repliku. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Bunjac, manje-više i kolegica Jelkovac je replicirala u odnosu na ono što sam ja htio. Ja bih samo još htio dodati da što se tiče status žrtve, žrtva de facto dva put prolazi sve ono. Kao prvo, ona je žrtva kaznenog djela, zamislimo ženu koja je silovana, nekoga tko je pretrpio teške tjelesne ozljede i samim tim činom već žrtva. A drugi put kada prolazi cijeli kazneni postupak gdje je suočena sa ispitivanjima, suočena sa pitanjima branitelja onoga tko je optužen za takvo kazneno djelo. Ona još jednom sve to prolazi sve što je već prošla. tu je potrebno upravo ovo što sada implementacija ove direktive nudi da se tim ljudima olakša položaj, bilo na način da se odredi nekakav drugačiji prostor za saslušanje takve osobe, bilo na način da saslušanje bude ovim modernim sredstvima, video linkovima, znači da ne bude izravnog kontakta sa onim tko je to počinio. Ja vam sada ovo što govorim ne govorim iz ovoga kako je zakon napisan nego gdje sam sudjelovao u postupcima kao punomoćnik oštećenika primjerice oca kojem su ubili sina i koji je zaista u tom postupku on se tresao, on je zaista zahtijevao jednu stručnu pomoć osoba da mu pomognu da taj postupak prođe prođe i da ga on može normalno pratiti i da može normalno sudjelovati. Također žena kojoj je ubijen muž, ona kada je vidjela ubojicu u sudnicu ona se tresla. Ove odredbe u zakonu žele tim ljudima pomoći da koliko toliko mogu u jednom ipak prihvatljivom ambijentu sudjelovati u tom postupku i kako bi se mogla utvrditi istina. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Bunjac. Hvala lijepa uvaženi kolega Bošnjaković. Vi dakle tvrdite da ste sudjelovali u brojnim predmetima, vjerujem da jeste, međutim u Hrvatskoj više od 30% kaznenih djela ne bude nikada procesuirano samo iz razloga što ljudi ne žele svjedočiti. Znači ljudi ne žele svjedočiti a pod velikim pritiskom koji se na njih radi iz jednostavnog razloga jer nemaju dovoljno povjerenja u sustav. Ako se bude išlo, ako se veli žrtvi, mi ćemo sada tebe vještačiti i bude je se ne znam nakon što je ona već preživjela šok sam po sebi nekoliko sati, ne znam, možda nekoliko dana i tjedana vještačilo ja ne znam na koji način vi mislite da će to još doprinijeti tome da ona svjedoči. Ja mislim da će se ovaj postotak od 30% ustvari još više povećati pa ćemo imati onda još manje razotkrivanja kriminala i zločina. Ovdje postoji ustvari jedna čitava mreža što nisam stigao elaborirati tijekom rasprave zbog premalo vremena. Znači trebalo bi promotriti i zakonske članke iz prijedloga zakona, dakle posebno ove koji se tiču žrtve koje je preuzelo ulogu oštećenika kao tužitelja odnosno samostalno nastavila kazneni progon, dakle članci 57. do 59. kao i novo uvođenje definicije pojma žrtva, oštećenik i osumnjičenik kojoj svi dakle na neki način sugeriraju da ovaj zakon neće doprinijeti pravednijem pravosuđu nego će ustvari doprinijeti i još manjem broju svjedoka i još većem broju zastarama i na koncu konca još manjem povjerenju u pravosuđe koji je sada na upravo kriminalno niskim razinama. Hvala lijepa. Zastupnik Goran Dodig javio se za repliku. **Dodig, Goran (HDS)** Hvala lijepa. Kolega Bunjac, mislio sam ne replicirati ali naprosto moram ne zbog vaše kritike hrvatskog pravosuđa, to imate pravo, možda ću ja o ovom zakonu govoriti kritičnije nego vi ali sebi dopustiti da ulazite u arbitriranje kada je struka u pitanju kojoj moram reći na temelju ovoga što sam čuo pojma nemate. To je uvod u anarhiju, to je uvod u arbitriranje bez odgovornosti. Ja ću vam navesti samo primjer kuda vodi, ne spominjući imena jer mi medicinska etika ne dopušta da govorim o imenima koja ste spominjali a morali biste i vi voditi o tome računa računa da javno ne spominjete imena koja su dobili ljudi i dijagnoze koje su određeni ljudi dobili, to je njihova Da su moguće greške, moguće su. Ali vam želim samo reći da spominjanje ljudi koji su voditelji određenih ustanova iako niste spomenuli ime nije korektno. A kolika je, koliko ta neodgovornost može biti opasna spomenuti ću vam samo slučaj jedne gospođe kojoj je laička javnost kao što ste vi proglasila je zdravom, bila je pod pritiskom laičke javnosti puštena iz bolnice, za mjesec, dva dana se ubila ta gospođa. Hvala lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala Hvala lijepa. Uvaženi kolega Dodig, ja razumijem da vi branite svoju struku to mi je u redu. Međutim, dopustite da mi građani 'ajmo reći pod navodnicima „pacijenti“, nemamo toliko povjerenja u vašu struku. Postoje brojni slučajevi, spomenuo sam i oduzimanja poslovne sposobnosti i raznih drugih kako se zove zlouporaba, nismo uvjereni da je to baš tako efikasno kao što vi tvrdite. A ovo govorite da ja govorim o javnim imenima, pa ova imena su u javnosti spomenuta 100 puta. Vi otvorite sada Internet i upišite ta imena, ona se spominju u nebrojenim člancima koja se vuku godinama. Znači sada da ja ne mogu govoriti o onome što piše ne znam na naslovnici nekih novina, ja ne znam, onda o čemu bih uopće smio govoriti. je pravo i dužnost kao zastupnika koji uživa imunitet da dakle baš, ja osobno dakle govorim bez ikakvih ograničenja. To bi trebala biti moja uloga, ovo se zove parlament. Dakle ovih par slučajeva koje sam spomenuo samo su vrh sante leda, postoji cijeli niz desetina takvih slučajeva koje sam mogao spomenuti ali mislim da bi jednostavno onda otišao previše u širinu. Ovo su bili dakle samo oni ustvari slučajevi koji su medijski najeksponiraniji. Ja vjerujem da ste vi razgovarali sa mnogim liječnicima, na koncu konca razgovarao sam i ja ali sam ja također razgovarao sa mnogim žrtvama, sa mnogim ljudima koji su patili u tom sustavu. Možda da vi razgovarate, evo pozovite ih, oni bi rado da ih primite, da vam izlože svoje probleme, da vidite o čemu se konkretno radi. Jer mi ne bismo smjeli dozvoliti da postajemo nekakva država kafkijanska u kojoj dakle se zdrav može proglasiti ludim, lud zdravim, kriminalac poštenim a pošten kriminalcem. Hvala lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Josip Salapić javi ose za repliku. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala predsjedniče. Uvaženi kolega Bunjac, ja obično ono što ne stoji, što me ne zanima, ne slušam i ako nešto nema veze sa zdravom pameti i to ne slušam, ali vaša namjera kako sam ja razumio vas, ako sam vas razumio, je bila da ukažete kritički na postupanja konkretno u nekim slučajevima sudova. I to je vaše pravo i vama nitko ne treba što vi trebate misliti i govoriti, to niti ne želim ja reći. Ali ja sam osobno 2009. godine u ovom Visokom domu radio uz razno razne kolege u odborima za pravosuđe i zakonodavstvo i pripremajući ulazak Hrvatske u EU, posebno smo voditi brigu o poglavlju 23 i upravo o ovom zakonima, upravo u poglavlju pravosuđa i postupanju u kaznenome postupku. Vi ste danas izgovorili nešto što stvarno nema veze sa zdravom pameti a to je da Zakon o kaznenom postupku ide na štetu žrtve procjenjujući žrtvu. Ja sam shvatio, a vjerujte mi da sam dugo godina u tom području, da ovaj prijedlog zakona upravo suprotno govori, a to je da se povećava katalog prava žrtve, da žrtva ima pravo na psihološku pomoć ukoliko je žrtvi potrebno u postupku. Da je država dužna osigurati tu pomoć žrtvi i oštećeniku, a cjelokupna priča o kaznenom zakonodavstvu Republike Hrvatske je prije svega točka 1. zaštita prava žrtve, točka 2. zaštita oštećenika, točka 3. zaštita države, a točka 4. što je ustavno pravo osumnjičenika da dokazuje svoju nevinost u postupku i nitko neće biti proglašen krivim dok mu se u redovitom postupku to ne dokaže. A vaše pravo oporbenog zastupnika bio sam i ja predsjednik kluba oporbene stranke, pa sam podržavao iz vladajućih ono što je kao zakon bilo dobro, a to je da upravo ovo područje treba tesati godinama, jer ovaj je proces kao živi organizam. Tako da vam ne mogu dati za pravo da govorite ono što ne stoji, a vi ste danas pričali potpune gluposti u svojoj raspravi. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnik Bunjac, odgovor na repliku. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Salapić, ja ne znam, vi želite raspravljati na način da vrijeđate zastupnika, da idete na njega osobno. Znate u staroj Grčkoj kad bi čovjek umjesto argumenata koristio osobni napad on bi već unaprijed bio proglašen za gubitnika. Znači vi ste samim time što ste krenuli mene vrijeđati i to dva puta priznali da ste luzer. Znači šta dalje da vam ja objašnjavam. A ako vi ne znate što hrvatski građani misle o pravosuđu pa pogledajte službenu statistiku. 82% hrvatskih građana ne vjeruje pravosuđu, 17% djelomično vjeruje, a 1% potpuno vjeruje pa si vi izvolite zamisliti vi i vaše sudjelovanje u nekakvim komisijama, pravosuđima. Hrvatski sabor je danonoćno zatrpan, zatrpan mailovima, porukama, predstavkama koje šalju hrvatski građani protiv pravosuđa. I vi sada meni govorite da je hrvatsko pravosuđe u redu i još se usudite vrijeđati, pazite mene koji o tome govorim. To dovoljno govori o vama i o vašoj stranci i o vašem oporbenjaštvu i sudjelovanju u vlasti. Građani su vas imali od prilike čuti, pa evo ja im prepuštam da zaključe tko je u pravu. Hvala lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Bunjac, budući da postoje još tri replike volio bih samo da razlikujete u ovoj raspravi zakonodavstvo i sudstvo,

Zakon o kaznenom postupku, još jedna izmjena. Ali mladi kolega ja vas uporno slušam, sjedim ovdje i vi spominjete uvijek simptome nečega, a nikada ne dođete do korijena. I to je srž svega. Ja sam radio 10 godina u pravosudnoj policiji u jednoj funkcionalnoj državi. Zašto je Hrvatska disfunkcionalna država? Zašto se sve postkomunističke zemlje na dnu taj …/Govornik govori engleski, ne razumije se./… percepciju, zato jer vi izbjegavate ključ. Ja sam se nadao malo više otvorene glume od mladih zastupnika, ali opet smo zaglibili negdje. Ovako, krenuli smo od psihologije. Nadalje, zašto Hrvatska ima pola milijuna neriješenih sudskih postupaka, postupaka na sudovima, zemlja koje je predgrađe Londona. Šta su korijena toga svega? Kad ćete shvatiti da korijeni toga svega je ono što je odrađeno u drugim civiliziranim država, postkomunističkoj EU, a to se zove dekomunizacija. Ako je govor žrtvama ovde, kad ste vi spomenuli žrtve. Ovako mladi gospodine, vi predstavljate jedno drugo hrvatsko, ja jednu drugu, a to je desetke tisuća ljudi kojima je oduzeta imovina, tisuće ljudi živi u tuđim stanovima. 5% zemljišta je u Hrvatskoj sređeno. To je direktna posljedica konfiskacije, nacionalizacije milijuna poljoprivrednog zemljišta itd. itd. …/Upadica predsjednik: Zastupnik Glasnović?/… Doktrine se ne miješaju. Ja se vraćam natrag na ovo ovdje sada. Kako ćemo riješiti te probleme ako ne riješimo te ključne probleme u pravosuđu? Tko vam sjedi u pravosuđu? Većina. Svaka čast mladim kolegama rođeni nakon '72. stari ofucani komunistički kadrovi. Vi ste mladi gospodine, mi smo naslijedili doktrinu

Hvala lijepa uvaženi zastupniče Glasnović. Drago mi je da me smatrate mladim. Što se tiče ovih žrtava koje sad spominjete, evo ja sam doktorirao na tim žrtvama. To je bila tema mom doktorskog rada, između ostaloga i u vrijeme te države koju sada spominjete. Ako vas zanima ta knjiga rado ću vam pokazati. A što se tiče provođenje ovoga zakona i općenito zakonodavstva, evo mi danas ukidamo Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene korupcijom i ja vas pitam jel' to dobar zakon? Pa evo pitam gospodina ne znam predsjednika Odbora za zakonodavstvo, jel' to lijepo napisan zakon? Je. I što sad? Zašto ga onda ukidamo? Pa zašto? Zato što ga ne provodimo. Evo ja ću vam reći ako neće ministar koliko je do sada osoba osuđeno zbog po tom zakonu? Znate koliko? Jedna, jedna osoba. Evo u Hrvatskoj imamo jednoga ratnoga profitera. To vam je taj zakon. A mi dakle donosimo zakone i tvrdimo da je sve u tim zakonima jako dobro i kad netko se javi i izreče kritičko mišljenje onda ga se želi čim čim prije ušutkati, poziva se na nekakve pravne procedure, želi se osobu proglasiti neznalicom, mladim, kako populistom, ne znam itd. Ja mislim da su ove kritike opravdane. Govorim u ime građana čije mišljenje sam čuo i smatram da ove izmjene kaznenoga postupka nisu dobre i da na njima treba još raditi. Eto toliko, hvala lijepa. za repliku. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala predsjedniče. Kolega Bunjac, ja volim slušati vaše rasprave i u njima uvijek ima dijelova kojima se apsolutno slažem i dijelova koje apsolutno ne mogu prihvatiti. Recimo danas ste govorili da je za ključno u Hrvatskoj poboljšati učinkovitost pravosuđa i s tim se apsolutno slažem. Dakle, učiniti da imam pravo i pravdu, da procesi od početka istrage preko podizanja optužnice do presude i sankcioniranja nezakonito stečene imovine budu što kraći, da građani vide da u Hrvatskoj postoji pravo i pravda. I slažem se s vama da je tu zaštita svjedoka, zaštita zviždača i zaštita žrtve u prvom planu jer u Hrvatskoj povjerenje u pravosuđe je zaista na vrlo niskim granicama, upravo zbog toga što ste i vi rekli Hrvatska u svojoj povijesti od postanka samostalne države zaista bila poput Orwellove životinjske farme gdje su svi jednaki pred pravosuđem ali neki su nažalost ili na sreću njih, malo jednakiji i to sve se slažem što ste rekli. I svaki zakon koji donosimo u Saboru mora imati cilj da ta učinkovitost bude veća i da povjerenje građana u sustav pravosuđa bude veće jer je to jedan od načina kako se uspješno boriti sa kriminalcima. Ali ono što zbog čega sam se javio, na što moram reagirati i što ne možemo slati takve poruke iz Sabora, dakle vi ste rekli da nalogom politike ljudi se smještaju u ludnice. Dakle ne možemo tako govoriti, ne možemo na taj način još više srozavati politiku i političare, a time i liječnike. Dakle liječnik je prisegao ima Hipokratovu zakletvu, pa neće on na nalog nekog političara nekog zatvoriti u ludnicu. To je potpuno kršenje svega što je učio i za što se zalaže dakle Hipokratove zakletve. Prema tome, molim vas da u nekim temama zaista budete oprezniji kao što ste recimo digli paniku govoreći protiv cijepljenja. Dakle vi imate dobre rasprave, ali kada se malo maknete od onoga što je vaša struka … /Upadica Petrov: Vrijeme./ … odete u jednu nepotrebnu krajnost. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnik Bunjac odgovor na repliku. Hvala lijepa. Dakle, vi tvrdite da liječnici imaju 100% vaše povjerenje i da mi u biti o tome nemamo o čemu raspravljati. Ja vas molim da pogledate službene statistike povjerenja u zdravstvo, da pogledate redove u bolnicama, da pogledate koliko ljudi moraju dodatno plaćati troškove već plaćaju dopunsko osiguranje i obično osiguranje. Vi imate u Europi recimo problem prodaje organa, vjerujem da ste čuli za njega, ljudskih organa. Na tome se okrene godišnje nekoliko milijardi eura i sada mi vi recite da li je moguće prodaja organa bez sudjelovanja liječnika? Da li neki kriminalac bez škole može prodavati organe? Znači probudimo se, zlouporabe postoje i u takvoj časnoj profesiji kakve je liječnik. Ja nikada nisam rekao između ostaloga što vi tvrdite da ljude zatvaraju u ludnice, ja sam rekao da ih zatvaraju u psihijatrijske ustanove. Znači u biti ima se pravo sumnjati, ima se pravo propitivati. Ovi slučajevi koje sam vam nabrojio, a ponavljam još jednom, radi se o desetinama slučajeva, ne radi se o jednom, da se radi o jednom ja bi šutio nego o brojnim slučajevima i daju mi pravo da mislim da se ovo pitanje treba istražiti, da se ovo pitanje treba vrlo dobro promisliti, da treba u drugom čitanju čitanju kritički sve to promatrati, a ne samo zakon dođe u Sabor, SDP podrži HDZ, rasprava objedinjena sve jasno i gotovo za pet minuta. Tako bi valjda trebala izgledati rasprava da se pitala vaša dva kluba. Hvala lijepa. **Mišić, Ivica (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala predsjedniče Sabora. Kolega Bunjac. Ja bi postavio samo pitanje, da li će ovaj zakon biti opet za male ljude, a veliki će ostati onako kako jesu sljedećih 20 godina suđenja i nikad završeno. U vašoj diskusiji spomenuli ste lažne dokumente. Mi svi znamo da u Hrvatskoj je puno putovnica dato kojekakvim kriminalcima i određenim ljudima pod upitnim njihovim mafijaškim stanjem. Da li je iko odgovarao u Hrvatskoj za to? Tko je to dao i da li se šta desilo? Ništa naravno. Imam jedno pitanje i za ministra, iz mog područja građanin me iz Vinkovaca pita, njegova kuća je devastirana u ratu i poslije rata, čovjek je obrtnik koji je zapošljavao od 30 do 50 ljudi, kuća je devastirana 4. kategorije, čovjek je na sudu 25 godina, traži odštetu od države, uništen je praktički kompletno. Ja vas pitam, kada će i koliko će vremena proći da taj čovjek bar dođe do svoga nekakvog stanja i nekakve osude? govore u isto vrijeme./ … i nakon 70 godina i nekakve stvari i njihova imovina, a naši ljudi po 25 godina … **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Mišić, ja bih molio da uzmete stanku ukoliko želite govoriti o pojedinačnom slučaju koji nije vezan za jednu od ove tri teme o kojima smo razgovarali. Prošle godine sam bio prisutan gdje je jedna krađa napravljena, prijavljena u MUP-u ni danas dan nije niko ništa pokrenuo, navodno je dato u DORH i danas se ništa o tome ne zna. Evo toliko o pravosuđu pa da vidimo koliko smo brzi i efikasni. odgovor na repliku. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Mišić. Naravno da u Hrvatskoj postoje apsurdi. Evo vi kažete koliko žrtva mora čekati da dobije neku satisfakciju. Ja isto poznajem, vjerujem svi poznajemo barem dva, tri slučaja žrtava koje čekaju po 20, 30 godina. zaposlenika HEP-a koji je ostao bez ruke i noge, niti nakon 31 godinu nije dobio satisfakciju iako su ga procijenili valjda već 30 puta za sve ono što je pretrpio, nije dobio ništa. Isto tako imate ne znam slučaj gospodina Maškarina i mnogih drugih, ja poznam neke ranjene hrvatske branitelje koji ne ostvaruju nikakva prava jer ih se vodi da su mrtvi, znači on prvo mora voditi postupak da je živ pa onda da ostvari neka prava. To su sve apsurdi u našemu društvu gdje žrtve ne uspijevaju doći do satisfakcije, ali s druge strane mi vidimo da okrivljenici itekako uspijevaju doći do svoja prava, da okrivljenici itekako uspijevaju gurnuti svoje slučaj u zastaru, da sačuva nezakonitu imovinu koju su stekli. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Bunjac. Ministar Ante Šprlje zatražio je riječ. Izvolite. Ja bih se osvrnuo na nekoliko do sada iznešenih primjedbi, mišljenja i razmišljanja. Prije svega želio bih ispraviti jednu izjavu koja je iznesena, gospodin Bunjac je iznio da se ukida Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim prekršajima, dakle da on se ukida, međutim vrlo jasno želim istaknuti, sve te odredbe se prenose u drugi zakon i one tamo vrijede. S time da se ono što korigiraju da bi bile lakše primjenjive u praksi. Dakle to moramo znati. I dalje će se imovinska korist stečena kaznenim djelom ili prekršajem oduzimati i to nadamo se na učinkovitiji način. To je jedna od glavnih svrha kaznenog postupka da se ono što je stečeno kaznenim djelom ili prekršajem oduzme. Dakle da se pošalje vrlo jasna poruka da nema koristi ako se bavite kriminalom. Naravno uvijek će biti onih koji će se možda uspjeti provući ali nama je kao državi, kao Ministarstvu pravosuđa zadatak da to svedemo na najmanju moguću mjeru i to ću se u svom mandatu boriti. Također spominjali ste nekakve pojedinačne slučajeve i ja naravno o pojedinačnim slučajevima ne mogu govoriti, niti ću, niti je to primjereno da se baš često u Saboru spominje, obzirom da sudovi su samostalni u obnašanju svoje vlasti, sudovi imaju spise, mi nemamo ovdje spise, mi ne znamo što se u tim spisima nalazi i nije baš uvijek primjereno da komentiramo pojedine slučajeve kada ne znamo što točno se u njima nalazi. Kolega i Bošnjaković, kolega Salapić i kolega Dodig su vrlo dobro primijetili da ovaj zakon ide u povećanje prava žrtava. Mi smo kroz dugi niz godina vrlo često zaboravljali zbog čega zbog čega postoji Kaznenih zakon, zbog čega postoji ZKP i niz drugih zakona a to je da bi spriječili, prvo da imamo što manje žrtava i oštećenika a onda drugo kada imamo žrtve i oštećenike, jedan dostojanstven položaj u postupku, dostojanstvene alate u postupku i da imaju, da se prema njima odnosima sa što većom pažnjom jer ti ljudi prolaze traume. Kolega Bošnjaković je spomenuo i specifične slučajeve, to jako dobro pokazuje što se sve događa u kaznenom postupku. Vi ako ste bili premlaćeni, opljačkani, silovani, ako vam je netko stradao od uže obitelji, prema vama se treba itekako obzirno postupati, ti ljudi su pod strahovitim stresom. To možda kolega Dodig najbolje zna. To su stvari koje strahovito utječu na percepciju tih ljudi, općenito prema sustavu. Prema tim ljudima ne samo radi sustava treba se obzirno ponašati nego i radi onoga što će oni kasnije prenositi na svoje bližnje, obitelji, na svoje prijatelje i na svoju okolicu, rodbinu. Žrtva dakle u ovim promjenama dolazi u fokus. Ona je dugo bila izvan tog fokusa, pokušavali smo kroz dugi niz godina nešto popravljati. Međutim, EU je na svojoj razini, u kojoj smo mi sudjelovali, također proteklih godina, je ipak došla na taj sustav razmišljanja i odnosa prema oštećenom i žrtvi da upućuje nacionalna zakonodavstva da položaj žrtve ipak stavi na ono mjesto gdje bi trebala biti, dakle na mjesto gdje ćemo puno više pažnje posvetiti žrtvi. Što se tiče spomenutih izuzeća, slučajeva gdje postoje supruge, rodbinske veze na sudovima i slično već još i za vrijeme Jugoslavije je uspostavljen sustav otklona, odnosno izuzeća koji postoji do danas. Ja koliko znam niti jedan slučaj u RH u zadnjih 25 godina nije zabilježen da je sudac postupao u postupku gdje mu je supruga odvjetnica ili tako nešto i obrnuto. Dakle koliko ja znam, ako netko zna za takav, drugačiji slučaj, slobodno neka mi napomene. Ono što može biti problem u postupcima je eventualno postojanje prijateljskih ili poslovnih veza, poznaničinih veza, međutim i za to postoji izuzeće. Dakle, u zakonu su vrlo jasno predviđeni instituti za takvo nešto i stranke imaju to pravo istaknuti i one to ističu. Dakle sa ovim zakonom, Izmjenama zakona o kaznenom postupku, tu nema potrebe intervenirati jer je to već predviđeno, vrlo jasno, vrlo temeljito i to se primjenjuje na svakom postupku. Ponekad se donese odluka o izuzeću, ponekad se donese odluka o delegaciji ponekog predmeta na drugi sud i dakle sustav u tom smislu nastoji poprilično dobro funkcionirati. Božo (MOST)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a javio se za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govoriti će zastupnik Davor Vlaović. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre, kolegice i kolege. Objedinili smo raspravu o ova tri zakona a mišljenje je kluba HSS-a i moje je da bi bilo potrebno napraviti jednu tematsku sjednicu o stanju u Hrvatskoj u okviru zakonodavnog okvira o stanju u pravosuđu i povjerenju ili kako vratiti povjerenje građana u pravosudni sustav u RH. Jer kao Jer kao građanin RH želim da moja država uistinu bude država vladavine prava, da u njoj vlada pravna sigurnost koja jamči učinkovit progon i sankcioniranje svih počinitelja društveno nedopuštenih djela ili jasnije rečeno kaznenih djela. Kao zastupnik u Hrvatskom saboru, kao zakonodavnom tijelu osjećam se odgovornim za stvaranje uvjeta vladavine prava i pravne sigurnosti. Nužan uvjet jesu dobri zakoni i njihova učinkovita primjena. Mi danas raspravljamo o Izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, važnom i prevažnom zakonu no pitam se da li ga zakonodavna vlast RH smatra takvim? Usudim se reći da ne i to obrazlažem. Sada važeći Zakon o kaznenom postupku ovaj Sabor donio je 2008. godine, a u cjelini je stupio na snagu 1. rujna 2011. godine. Dakle, parcijalno je stupio na snagu. Taj zakon koji je u cjelini stupio na snagu prije nešto više od 5 godina mijenjan je 6 puta i danas raspravljamo o sedmoj promjeni. Prva izmjena je bila već 2009., druga 2011. Dvije izmjene prije negoli je u cjelini stupio na snagu. U 2012. čak dvije izmjene. Od toga jedna vrlo opširna, pa ponovno nove izmjene 2013. i 2014. godine. Uz ovakav broj izmjena pitam se da li je ovaj zakon mogao zaživjeti u praksi? Odgovor je nije. Ako nije zaživio to znači da ne možemo niti ocijeniti da li je dobar ili ne. Na žalost praksa ishitreno donesenih brojnih izmjena i dopuna zakona nije stvorena sada, ona ima višegodišnju tradiciju, a dovela je ne do vladavine prava, nego do vladavine pravne nesigurnosti. Kolege pravna nesigurnost je glavni kočničar svekolikog razvoja nekog društva. Hoće li biti gospodarskih aktivnosti, investicija u pravno nesigurnom sustavu? Neće. Da li smo svjesni da zakone koje mi donosimo netko provodi, ne neki pojedinac i što nam se događa? Događa se da jedan te isti zakon suci istoga suda primjenjuju na različite načine, a o sucima različitih sudova da i ne govorimo. Probajmo zamisliti na što bi ličio na primjer grad Zagreb da se pravila upravljanja vozilima, odnosno prometa mijenjaju najmanje jedanput godišnje. Nastao bi kaos. Evo upravo takav kaos vlada u jednoj grani vlasti, a to je sudbena vlast. Ne jedini, ali jedan od najznačajnijih razloga je upravo hiper proizvodnja, izmjena i dopuna razno raznih zakona. Moje je mišljenje da zadatak zakonodavne vlasti, a to smo mi nije da donese što veći broj zakona. Naš je zadatak da donesemo što bolje zakone na temelju kojih će se stvoriti i ustaljena praksa, a time i posljedično pravna sigurnost. Jednim sistematičnim pristupom donošenja zakona neće nam se događati slučajevi Maškarin i brojni drugi možda nepoznati. Ali tragični koji mijenjaju tokove sudbina pojedinaca. Znam da će se pokušati naći obrazloženje, a ono se već kao papiga ponavlja moramo svoje zakone uskladiti sa direktivama i zakonima EU. Pogledajmo u obrazloženje prijedloga ovoga zakona iz kojih godina datiraju direktive? Bilo je dovoljno vremena za sistematičan rad. Svaka intervencija u jedan zakon zahtijeva intervencije i u druge zakone, jer niti jedan ne egzistira sam za sebe, nego je samo jedna karika u lancu koja se zove hrvatska legislativa. Kao i svaki zastupnik i ja znam da prijedloge zakona u pravilu ne dajemo mi, predlaže ih Vlada RH, a možda je konačno došlo vrijeme da kažemo stop takvom radu Vlade. Inače smo suodgovorni za kaotičnu situaciju koja sve više razotkriva svoj jad i bijedu. Ako zatražimo izvješće o broju zaprimljenih predmeta kako kod kaznenih, tako i kod građanskih sudova suočit ćemo se sa padom broja iz godine u godinu. Naivni smo ako pripisujemo neučinkovitosti sustava i zaštiti i realizaciji prava ili ili manjim sklonostima kriminalu, odnosno pojedinim kaznenim djelima kao što je mito i korupcija. Drage kolegice i kolege, smanjeni broj je pokazatelj nepovjerenja u učinkovitost sudbene vlasti, nepovjerenja u pravnu državu. Sve više se pribjegava raznim oblicima samopomoći. U kaznenoj sferi neučinkovitost organa progona i sankcioniranja poticajna je da i sami u vlastitu korist počinimo društveno nedopustivo djelo. S vremenom takvo ponašanje više se i ne smatra kriminalnim ponašanjem, ovo postaje uobičajeno ili još gore od poroka pretvara se u vrlinu. Izmjenama koje su pred nama daje se nova definicija žrtve. Imamo izravne i posredne žrtve kaznenog djela. I Maškarin je izravna žrtva sa svim svojim pravima koji iz zakona proizlaze. Da mu je zakonom zaštićena realizacija njegovih prava kao žrtve mislim da nije potrebno elaborirati. Žrtva je bila i ona košarkašica izložena seksualnom nasilju, a nadležni sudac je umjesto zaštite njezinih prava silovanje prekvalificirao u rukovanje. Definicijom oštećenika obuhvaćena je i žrtva i pravna osoba na koju je šteta, kazneno Dakle, oštećenici su sva ona brojna bivša društvena poduzeća koja su kriminalnom privatizacijom nestala u stečajevima, radnici završili na ulicama, a njihovi stjecatelji zbog svoje financijske moći postali ugledni građani Lijepe naše. To su sva ona društva kapitala koja su zlouporabom položaja njihovih osnivača i članova uprave i razno raznih financijskim inženjerinizima završili u arhivama sudskih registara, a počinitelji još bogatiji osnivaju nova društva kapitala u kojima nastavljaju sa metodama isisavanja i pribavljanja vlastitog bogatstva. Koliko je takvih počinitelja kaznenih djela sankcionirano? Tko je od njih vratio nezakonito pribavljenu imovinsku korist. I predlagatelj priznaje neučinkovitost oduzimanja imovinske koristi pri tome tražeći opravdanje u neučinkovitosti tzv. uskočkog progona. Očekivanja od uskočkog progona bila su velika. Od svih silnih očekivanja i pjevanja hvalospjeva o učinkovitostima uskočkog progona imamo pravomoćno osuđenog bivšeg potpredsjednika Vlade RH koji je kažnjen za ulaganje od 500 tisuća kuna u seosko igralište i bivšeg ministra poljoprivrede koji je svoje zatvorske dane zamijenio humanitarnim radom. Nije li u brojnim slučajevima oštećenik upravo Republika Hrvatska? I ne samo kroz slučaj INA-e MOL da li je taj naš dragi oštećenik, naša Republika Hrvatska ikada bila s čime obeštećena? Nije. Sumirajući sve skupa nije moguće ne zapitati se čemu sva lijepo propisana prava kad oštećeniku i žrtvi nismo zajamčili njihovu realizaciju. Nadalje izmjenom zakona se omogućuje žrtvi preuzimanje kaznenog progona kada državni odvjetnik od njega odustane. Koji je smisao ove odredbe? Zlonamjerni bi iz nje iščitali sumnju u sposobnost i učinkovitost i odgovornost Državnog odvjetništva. Ako je odvjetništvo odustalo od kaznenog progona moralo je imati čvrste dokaze da se ne radi o kaznenom djelu. Ako nema kaznenog djela nema niti sankcije, ako nema sankcije čemu preuzimanje progona i nepotrebno opterećivanje sudova koji će morati provoditi postupak koji neće i ne može završiti sankcioniranje. Nadam se da ovu moju dilemu predlagatelj neće pokušati otkloniti već dobro poznatom, moramo usuglasiti zakonodavstvo sa direktivama EU, ako je tako onda me to asocira na onu našu narodnu, vidjela žaba da se konji kuju, digla nogu da i nju potkuju. Razvijenim, naprednim i pravno stabilnim članicama EU kakvima želimo da bude i RH neće nas približiti samo puko prepisivanje direktiva, to je samo forma. Hrvatske građane zanima sadržaj, pravna sigurnost i vladavina prava. Parcijalnim izmjenama zadržavamo se iscrpljujemo na formi, a sadržaj nam ostaje sve dalje i dalje. I očekujemo evo da u daljnjim razradama i raspravama oko ovog zakona idemo k stvaranju takvog okvira koji će biti u praksi provediv, koje će sudstvo provoditi i da zaštitimo svakog oštećenika i svaku žrtvu, a to je i RH. Hvala. Zastupnik Stevo Culej javio se za repliku. iz Slavonije gdje je pravda kao pojam na umoru. Ja ću izaći svaki puta sa argumentima i pročitat zašto se zataškavaju ratni zločini Vojislava Stanimirovića i njegove supruge Ljeposave. Osječko županijsko državno odvjetništvo nedavno je odbacilo kaznenu prijavu protiv novinarke Karoline Karoline Vidović Krišto i povjesničara Josipa Jurčevića protiv predsjednika SDSS-a Vojislva Stanimirovića za ratni zločin protiv ratnih ranjenika i bolesnika, te civilnog stanovništva navodeći kako nije potvrđena sumnja da je Stanimirović počinio zločin za koji se tom prijavom tereti. Postavlja se pitanje zašto su sva svjedočenja očevidaca o doktoru Vojislavu Stanimiroviću bezvrijedna kao primjerice Slavice Popović supruge hrvatskog branitelja Marijana Popovića koja ga je ranjenoga skrivala nekoliko dana. Po njezinu iskazu u kuću je došao doktor Vojislav Stanimirović i doslovce je rekao Slavice gdje ti je Marijan, mi ga već tri dana tražimo, on je ratni zarobljenik, ja ga moram predati i poslat ću Nakon toga u kuću su došla trojica naoružanih milicajaca i u njezinoj je nazočnosti odvela supruga. Poslije smo doznali da je Marijan ubijen. Puna je Slavonija ovakvih primjera, sva slavonska sela su puna zločinci hodaju preobučeni u hrvatske policajce. U hrvatskome pravosuđu u Vukovaru u Vukovaru nam sjede oni koji su sudili naše Hrvate u vrijeme njihovih krajina u vrijeme najžešćih progona i ubijanja naših Hrvata. Pa se ja pitam s ovoga mjesta vladavina prava naše Slavonije gdje je stala, kada će se to pokrenuti? Ukoliko se to ne bude riješilo pojavljivat će vam se ovakve stvari. Došao sam u posjed knjige koja mi je poslana na poštu, „Pravosudna i policijska mafija“, pogledajte šta se u Hrvatskoj događa sa našim pravosuđem. Pravosudna i policijska mafija razmislimo o svemu ovome što sam govorio. Davor (HSS)** Hvala predsjedniče. Kolega Culej, pravda i zakon vam je kao paukova mreža, na nju se sitne mušice hvataju, a veliki bumbari prođu. Zato sam upravo tak i govorio u svojoj raspravi da razmislimo o tom našem zakonodavnom okviru jer je mišljenje većine građana u RH, a pogotovo poduzetnika da smo prenormirana država, da prečesto mijenjamo zakone i da na taj način stvaramo pravnu nesigurnost, a pogotovo u onim kaznenim djelima da je sramotno da neki nikada ne budu osuđeni, da neki budu osuđeni pa presude padnu na Ustavnom sudu. I s pravom sam rekao da u ime kluba bi trebali tražiti svi zajedno jednu tematsku raspravu o tome koliko tu imamo zakona, koliko se provodi, tko ih provodi, tko ne providi i kojim mjerama možemo poboljšati povjerenje u taj sustav. Hvala lijepo. Zastupnik Branko Hrg javio se za repliku. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Vlaović, da ste govorili u pojedinačnoj raspravi ja vam se sigurno ne bih javio za repliku jer sve što ste rekli ustvari stoji. No vi ste na početku vaše rasprave u ime kluba govorili o pravnoj sigurnosti, vladavini prava, govorili ste o tome da treba voditi brigu o tome da se ovdje donose za građane dobri, korisni zakoni. A ja bih ovdje dodao da je vrlo važno i tko donosi zakone. A za repliku sam vam se javio čisto zato što vašu raspravu u ime kluba smatram demagoškom raspravom. Dakle, ako gledamo jedno zrcalo, jednu sliku ljudi koji donose zakone onda stvarno demagoški zvuči sve ovo što ste vi govorili u ime kluba u kojem od troje zastupnika dva imaju pravomoćne presude.

hvala vam na vašoj replici. To samo govori o HSS-u da smo ono što bi trebali svi biti jednaki pred zakonom u Hrvatskoj i naši ljudi ako su imali nekakvih prekršaja su za to odgovarali i nose se s tim posljedicama. Ali ja sam govorio o onima iz vašeg kluba i vaših partnera koji još nisu osuđeni, a svi građani u Hrvatskoj znaju da je novac iz Hrvatske nestao. Spominjano je ovdje pet milijuna eura, spominjani su i drugi slučajevi, ja pojedinačno nikoga ne bi prozivao to je posao pravosuđa i sudstva. Ali mislim da je naša rasprava išla u tom pravcu da upravo ukažemo da je problem da pravosuđe ne radi jednako u svim slučajevima, da su neki koji imaju političku zaštiti zaštićeniji od nas iz HSS-a. I zato u ime svih građana koji se osjećaju povrijeđenim zato što se zakoni ne provode ili zato što se ne provode u svim sudovima jednako u istim predmetima sam ovo i diskutirao. I nadam se da će i ovaj zakon i neki drugi pomoći da toga ne bude a nadam se da ćete i vi to shvatiti. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Tomislav Saucha javio se za repliku. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Vlaović ja se s vama u potpunosti slažem u ovom dijelu da ste rekli da vi govorite o odnosu zakonodavca prema ovome zakonu. Dakle ovo je jedan od najvažnijih zakona koji uopće postoje. Jedan zakon kojim se, znači definiraju pravila pod kojim će nekome u procesu dakle biti ograničena njegova prava ako se pred sudom pokaže da je čovjek počinio neko kazneno djelo. Nas je ovdje u ovoj sabornici sada po mojoj procjeni negdje oko 20 a a nije popodne, znači prije ručka smo, obično je sabornica barem u ovom dijelu dana puna, razgovaramo o Izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku a svima su nam puna usta učinkovitosti pravosuđa, borbi protiv korupcije ali evo danas nas je ovdje prazna dvorana, prazna dvorana. Meni je izuzetno drago da, vidim da se i ministar uključio u raspravu jer mislim da isto tako jedna po meni ovako loša praksa a pogotovo kada se raspravlja o ovakvim zakonima da mi ustvari međusobno raspravljamo i međusobno se repliciramo a da predlagatelj ne uzima riječ, mislim da je dobro da ovaj jako važan zakon da bi volio, volio bih ja osobno da se ministar i češće javi za riječ i da govori kao predlagatelj što i je. Mislim da je ovaj zakon pretrpio previše izmjena i dopuna. Ja mislim da je definitivno sazrjelo vrijeme da se preispita ovakav koncept i da se možda krene u jedne malo sveobuhvatnije izmjene koje bi rezultirale sasvim novim zakonom jer s nekim stvarima u ovim izmjenama i dopunama se slažem, s nekima ne, o tome ću govoriti kasnije kada ću govoriti u svojoj pojedinačnoj raspravi. Ali mislim da ovako parcijalno nadopunjavanje 8. ili koje već, 9. po redu dovodi do konfuzije, pravne nesigurnosti i u pravilu stavlja u nepovoljniji položaj ako hoćete okrivljenika a okrivljenik nije nužna osoba

potpunosti se s vama slažem da je ovo prevažan zakon da bi ovako malo ljudi bilo … naših kolega u sabornici i da bi jedna šira rasprava o ovom i u drugim zakonima bila potrebna i provesti, to sam i rekao kako bi donijeli što kvalitetnije i provedive zakone. Dobro je da se ministar uključuje i pojašnjava, zato i je tu. Ali ja sam rekao da je mišljenje s terena da prečesto mijenjamo zakone, evo ovo je 7. izmjena ovog istog zakona, je dojam da se zakoni pišu u ministarstvu ili u nekim uredima a da se ne sagleda procjena učinka pravnog propisa na terenu, da se ne konzultira sve dionike u tom procesu i da onda imamo neprovediv zakon. K tome još imamo i problem sa sudovima, neujednačena pravna praksa i onda normalno da to izazove pravnu nesigurnost i nepovjerenje građana u pravosudni sustav i u zakonodavni okvir RH. I to možemo mijenjati jedino ovakvim raspravama dobronamjerno i mislim da sve ove pa i moja rasprava je išla u dobrom smjeru da se donese kvalitetan zakon a ne da bi politizirao. Hvala. Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista, također se javio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govoriti će zastupnik Marko Vučetić. Poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o zakonu, o Izmjenama zakona o kaznenom postupku koji kako smo čuli više je puta referirano, do nas je došao preživljavajući 6 izmjena i sada dolazi u 7.-om. Već sam ovaj podatak gotovo da nas je doveo u situaciju da se pitamo nalazimo li se na granici zakonodavne djelatnosti ili nekakve alkemijske. Ukoliko bi zakon doživio još jednu izmjenu, čini se da bi ovaj alkemijski dio gotovo prevagnuo. Ovo jasno govorim samo kao jednu ironijsku formu, kao ironijsku figuru osvrćući se i na tijek dosadašnjih rasprava ali ta figura mi služi da bih pomirio uistinu relativno visok broj izmjena i dopuna ovog zakona i to je s jedne strane. I s druge strane, po mom mišljenju ali i po nekakvoj kolektivnoj misli Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista i vrijedne, kvalitetne i uistinu potrebne izmjene ovog Zakona o kaznenom postupku koji je došao pred nas u jednoj toj trijadičnoj formi. Izmjene su nastale zbog toga što je to bilo potaknuto direktivama EU, koji je nipošto ne smijemo promatrati kao nasrtaj na naš pravosudni ili zakonodavni sustav nego isključivo kao usavršavanje našeg pravosudnog i zakonodavnog života. Ova trijadičnost je s druge strane omogućena i potaknuta je i sa praksom primjene zakona i sa sudovanjem ali i sa odlukama Europskog suda za ljudska prava. Ja bih se u ovom svom dijelu, izlaganju osvrnuo upravo na ove direktive EU zbog toga što tu dolazimo do usvajanja jednog novog standarda i to standarda koji će štiti prava i biti će potpora žrtvama. Sva naša nastojanja i naše zakonodavstvo trebalo bi biti usmjereno prema žrtvi, prema sankcioniranju nasilja i prema tome tome da žrtva nakon rehabilitacijskog ovog postupka i nakon sućudnog uha ovih naših institucija i zakonodavstva prevlada te svoje traume u koje je zašla. Nadalje, ove direktive nas dovode do toga da je potrebno iznova i definirati i pojam osumnjičenika. Osumnjičenik je dakle ona osoba za koje postoji opravdana sumnja ili visoka razina izvjesnosti da je počinio neko kazneno djelo. Sad bi postupanja policije, državnog odvjetništva trebala ići u tom smjeru da u opseg ili dohvat njihovog postupanja bude zahvaćena osoba osumnjičenika, ali i da se poduzimaju oni postupci koji će dovest do toga da se potvrdi ili otkloni ta sumnja. Nadalje, direktivom EU je potrebno i definirati načine kako ćemo se odnositi prema zamrzavanju i oduzimanju imovinske koristi koja je ostvarena kaznenim djelom ili prekršajnim djelom u dosadašnjim zakonima. Kako se radi o Zakonu o kaznenom postupku radi se isključivo o oduzimanju imovinske koristi koja je ostvarena kaznenim djelom. I u ovom četvrtom dijelu radi se o tome da je u jedan poseban katalog posebnih kaznenih djelatnosti, aktivnosti postupaka uvršteno i naše odnošenje, zakonodavno odnošenje prema onima koji krivotvore novčanice, prvenstveno na euro se odnosi ali i na ostale valute. Dakle, svi oni koji imaju, u posjedu su sredstava za krivotvorenje ili distribuiraju ili ta sredstva stavljaju upotrebu. Ovaj prvi dio je za nas iznimno značajan i u raspravama smo se nekako fokusirali na njega, a to je žrtva i oštećenik. Žrtva je osoba koja je pretrpjela nekakvo kazneno djelo i ona trpi posljedice te kaznene ili patološke aktivnosti. U ovim našim raspravama mi smo tu patologiju širili i na socijalnu patologiju, pa dijelom smo je širili i na nedozvoljenu psiho patologiju, tako da smo zaboravljali svijet kojem mi pripadamo, a da bi to trebao biti svijet koji poštuje tuđu intimu, da ne iznosimo i da ne deintimiziramo neku stvarnost i da sad raspravljamo o konkretnim slučajevima i konkretnim imenima. **Petrov, Božo ja se samo ispričavam kratka stanka. Poštovane zastupnice i zastupnici, zadovoljstvo mi je da na galeriji Hrvatskog sabora možemo pozdraviti devetnaesti naraštaj Ratne škole ban Josip Jelačić predvođene general pukovnikom Slavkom Barićem, zapovjednikom Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman koji borave u studijskoj posjeti Hrvatskom saboru. (Nezavisni)** Žrtva je osoba koja je pretrpjela nasilje, ali je žrtva osoba koja ne smije sad čitav svoj nastavak života svesti svesti na ekstenziju te traume koju je doživjela. I sa ovim zakonom mi uspijevamo razgraničiti žrtvu od oštečenika. oštečenik to je jedan procesni institut koji obuhvaća i pravnu osobu, ali i fizičku osobu i za nju je značajno da je odlučila aktivno sudjelovati u procesu od samog procesa prikupljanja dokaza do sudjelovanja u raspravi i eventualno u tome da sama poduzme aktivnosti ukoliko dođe, aktivnosti kaznenog progona ili aktivnosti pokretanja postupka za naknade imovinske štete koju je ta žrtva pretrpjela. Razlikuje se žrtva, dakle kao ona koja može bit izravna ili koja može biti neizravna. O tome smo već sve čuli, pa sada ne bih zamarao javnost ovim ponavljanjima što bi žrtva trebala biti, kako se definira u u ovom zakonu. Međutim, ono što je uistinu značajno, a to je da se žrtvi pokušava pristupiti koliko god je to moguće na individualan način, da ovim katalogom kaznenih djela i načina, metodologijom kako ćemo postupati prema žrtvi vodi se računa o individualitetu žrtve i to je vrijedan doprinos ne samo zakonodavstvu našem, nego usudio bih se gotovo reći i civilizaciji kojoj mi pripadamo. Jer je do sad ukoliko stvari promatramo sa jedne ove kulturološke, antropološke i psihološke razine mi smo taj žrtveni mehanizam mogli promatrati na razini dvaju omjera. S jedne strane imamo manjinu koja se naziva pacifisti ili pacifistička manjina. To su oni koji nenasilno odgovaraju na sve čine. Oni su se toliko identificirali sa tim nenasilnim djelom, da na sve što im se događa odgovaraju nenasiljem. I jasno je da oni nisu obuhvaćeni ovim prijedlogom zakona. S druge strane imamo osobe koje su se toliko identificirale sa nekom patologijom i mi ih nazivamo prijestupnicima ili ih možemo nazivati kriminalcima. Oni su čitav svoj život postigli su identitet između te patologije i načina na koji djeluju. I oni se nalaze u dohvatu ovog zakona i izmjena ovog Zakona o kaznenom postupku, a posljedično u neizravnom smislu odnosno u izvedenom smislu i s ovim dvama zakonima o kojima također raspravljamo u ovoj objedinjenoj Dakle, ono što je bitno a to je da pokušamo uspostaviti jedan odnos to je to je ono što se u literaturi često pronalazi kao recimo kod Fukoa kao primjer potpune izvjesnosti. Mi bi trebali vezati pomisao na zločin ili pomisao da će neko učiniti neko kazneno djelo da odmah se u to veže i pomisao na kaznu ili sankciju. Ako uspostavimo ovaj par i ovaj odnos između mogućnosti da neko počini neko kazneno djelo i izvjesnosti da će biti sankcioniran za to kazneno djelo i to bez ikakvih izuzetaka, bez izuzetaka u odnosu na političku moć u odnosu na imovinsko stanje koje ta neka osoba ima, onda smo se približili onom idealu svijeta koji neće prividno plakati nad žrtvama, a u isto vrijeme i dovesti do jedne marginalizacije žrtve i do depersonalizacije žrtve. Ovim dvama zakonima dakle o prestanku Zakona o oduzimanju imovinske koristi, o Zakonu o USKOK-u neću govoriti jer je sasvim razvidno da su sva ova ova prava i postupci o oduzimanju imovinske koristi, koji su do sada bili disperzirana u ovim zakonima i nisu se provodila na primjereni način sada se Zakonom o kaznenom postupku jamči njegova učinkovita provedba. I na kraju mogu reći samo da će Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista podržati ovaj zakon sva tri zakona. Zastupnik Josip Salapić javio se za repliku. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Vučetić. Vi ste dali jednu filozofsku širinu Zakona o kaznenom postupku što nije loše jer se držite teme barem za razliku od drugih kolega danas, jutros ovdje. Ono što bi ja htio s vama prodiskutirati to je da česte izmjene i dopune zakona nisu dobre i tu se slažem s vama, međutim u ovom području zakonodavac ne može predvidjeti sve probleme jer se problemi javljaju u toku procesnih radnji. Ovo je jedan od onih zakona koji slobodno mogu reći da je živi organizam jer se mijenja kako se mijenja i proces i postupak jer su i mnoga kaznena djela doživjela razne promjene u odnosu na prošlost kako se to činilo u odnosu na danas zahvaljujući razvoju tehnologije, to vi jako dobro znate. Isto tako izmjene i dopune zakona moraju biti jer se radi o implementaciji zajedničke stečevine europskoga prava odnosno direktive EU u naše zakonodavstvo pa zato te česte izmjene i dopune Zakona o kaznenome postupku. A ono što je najvažnije i što se malo jutros govorilo o tome, ovim zakonom treba osigurati prije svega pravo oštećenicima i žrtvi, državi osigurati da štiti svoje interese, a onima koji su osumnjičeni kao počinitelji eventualnih kaznenih djela da se u jednom demokratskom procesu mogu braniti sukladno svim mehanizmima koje zakon omogućava. A ono što je još veći problem, a to nadilazi naše mogućnosti ovdje u Hrvatskome saboru, to je što kada zakon dođe u praksu kod pojedinih sudova i sudaca, on se ne primjenjuje onako kako je zakonodavac to predvidio i zato imamo neujednačenu pravnu praksu, a ovo je vrlo osjetljivo područje, tako da se mi moramo uhvatiti u koštac i sa tim problema. A s vama se slažem, ja podržavam ovaj zakon i vjerujem da ćemo mi doći u mogućnost da ćemo u nekim procesnim radnjama

Kolega slažem se s vama da ove česte izmjene i dopune ne trebaju biti slabost, štoviše i život se nekako i definira kao kretanje ili čak kretanje iz sebe samog. Bilo bi dobro da se i sebe samog pokreće ovaj zakon, ali istinski život pod ovim vidom imamo ukoliko imamo žive zakone, ukoliko imamo žive sudove i one koji će provodite te zakona i ukoliko sve imamo umrtvljenije kriminalce i kriminal. Mi ne bi smjeli doći uvijek je nešto tu, dvoje je živo, jedno je mrtvo. Čini mi se da je nekako najbolji ovaj omjer ukoliko imamo žive zakone, žive sudove ili provedbu, a da nam je kriminal sve usamljeniji i sve neaktivniji. Čini mi se da do toga još uvijek nismo došli i ove česte izmjene i dopune ovog zakona pozdravljam zato što se tome nekako i približavamo. Zastupnik Nikola Grmoja javio se za repliku. dok su imale kolege iz HSS-a raspravu, vi ste sada imali jednu filozofsku raspravu pa bih vas molio da sa jednog filozofskog i sociološkog aspekta prokomentirate činjenicu kako to da stranke koje kandidiraju osobe protiv kojih se vodi nekoliko kaznenih postupaka, koji se hvale sa stotinjak kaznenih prijava sada ovdje govore o vraćanju nezakonito stečene imovine, govore o borbi protiv korupcije i kriminala. Znači to mi izgleda kao da lopov viče drž te lopova. A ja bih volio da se kolege iz HSS-a tijekom ove tematske rasprave očituju o simbolu hrvatskog pravosuđa gospodinu Stipi Gabriću Jambi, znači protiv kojeg se trenutačno vode dva sudska postupka. Jedan od njih je vezan

Srećom kolega Gromja je zatražio filozofsku analizu pa ću se držati teme. Dakle neću spominjati Gabrića Jambu niti HSS, ali vrlo rado ću govoriti o tome makar s te filozofske razine da je čovjek podložan žrtvenom mehanizmu i da taj žrtveni mehanizam mi pronalazimo svugdje. Ako imate filozofke oči, ja sam taj žrtveni mehanizam primijetio primjerice kada sam došao u Zagreb jel ovaj velik broj fontana koje vi imate nije ništa drugo nego je estetizirana žrtva. netko je žrtvovao grad i da bi taj grad učinio prihvatljivim, mora ga učiniti lijepim i to je estetizacija žrtve. S druge strane oni koji se hvale da imaju stotinu, 200 ili 300 kaznenih prijava i da se po njima ne postupa oni su estetizirali vlastitu nemoć. Ali mi koji se nalazimo u parlamentu ne smijemo estetizirati zakonodavstvo. Nama zakonodavstvo treba biti živo. Zakonodavstvo nam ne smije biti filozofska aktivnost, niti estetska. Zakonodavstvo, ono što se ovdje događa treba bježati od svakog vida estetizacije a nakon toga slijedi žrtva.

sve što ste kazali dobro je, znači sve što se mijenja dobro je, međutim ljudi ne vjeruju u pravosuđe pa u do sada u ni jedne izmjene jer je činjenica da imamo onaj jednakopravni znači i manje jednako pravni. Znači pravni sustav, ako svi zakoni koje donosimo ovdje nisu primjenjivi onda je ulud trud, to je ključni problem. Jer danas kada pogledamo u Hrvatskoj državi, stvarno evo i kolega Grmoja je sada napomenuo određene osobe, oni su faraoni, njihov utjecaj uopće nema pravosuđe, tako je i u sinju, tako je u vašem Zadru. Pa bojali su tunele za, ne znam, kvadrat je mogao napraviti i dva tunela, samo za kvadrat bojanja, znači brojni ljudi su se obogatili na kriminalu, stekli su i naravno da ljudi nemaju povjerenja i u izmjene koje su dobre, one su pozitivne i po pitanju jamčevine. Zašto bi netko imao pravo tko ima novac za jamčevinu a netko tko nema ne. Znači problem je isključivo što Hrvatskoj moramo da bi bila bar koliko tolika pravednost po meni a vi to možete obrazložiti, to je jedan zakon koji će biti univerzalan za sve, Zakon o porijeklu imovine. Jer ne možemo mi kazati sada je crta, ono što se opljačkalo, opljačkalo se i sada ćemo poštivati Ustav, privatno vlasništvo. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku zastupnik Vučetić. s ovom replikom kolege Bulja smo dokazali da su nam zakoni živi organizam i da su ova tri zakona o kojima sada raspravljamo da provociraju raspravu o sljedećem zakonu ali budući da o njemu sada ne raspravljamo onda se ne mogu referirati ni na taj Zakon o porijeklu imovine. Ali na ovaj dio što ste rekli da u Hrvatskoj postoje faraoni, zasigurno postoje, ali svi faraoni završe u nekakvim grobnicama pa makar to bile i piramide. zakone vidim kao gradivni element iz kojeg ćemo mi izgraditi takvim faraonima njihovo prirodno okružje a to je upravo zatvor. Klub zastupnika HDZ-a javio se za sudjelovanje u raspravi i u njihovo ime govorit će zastupnik Dražen Poštovani gospodine predsjedniče, ministre, državna tajnice, kolegice i kolege. Dakle, ja sam ovdje naravno u poziciji da govorim kao predstavnik kluba oporbene stranke ali zakon ću pohvaliti, mislim da je odličan i pozvati ću vas na to da ga podržimo sa jednom ogradom o kojoj ću govoriti. Kažem, tu sam i to tako i trebam postaviti jer je zakon u ovom tekstu 99% predstavljen javnosti još 2015. godine, dakle mi smo proveli javnu raspravu negdje u lipnju do srpnja 2015. godine, došli su izbori i on je sada tu. On i normalno i ne može biti drugačije jer u dobrom dijelu slijedi europske direktive i nameće potrebu za određenim izmjenama i te izmjene su dobre. O njima neću puno govoriti, govoriti ću o tri ili četiri stvari što mislim da trebamo naglasiti. Trebamo biti svjesni oko čega glasamo i što će ovaj zakon donijeti. Dakle prvo kada govorimo i često se kod nas govori i svi možemo biti s tim nezadovoljni i s razlogom nezadovoljni da mi zapravo nemamo velikih postupaka koji su završili. I nemamo. 2008. godine išlo se nekakvim vatrogasnim rješenjem, do tada smo imali sudsku istragu, rekli smo, 'ajde to ne valja, ne mi, ja tada nisam bio uopće u poziciji govoriti ali ljudi koji su govorili o tome, ja govorim mi kao društvo smo rekli. I rekli smo idemo na državno odvjetničku istragu, ona će biti brža i efikasnija. Je, ukinuli smo nekakva jamstva i prava okrivljenika, danas 2017. kada gledam unatrag nismo dobili ništa. Ubrzali smo možda jednu fazu postupka, druge smo očito usporili i i dalje veliki predmeti nemaju sudskog rješenja. I događa se u Hrvatskoj i to je loše. I to je loša poruka. Što je veći predmet to je manje izvjesnost da će dobiti sudsko rješenje. I to je loše. I kasnije imali ste i odluku Ustavnog suda koja je zapravo pošemerila cijeli sustav na jedan određeni način, pokušala je umjetno vratiti neka prava, mi smo ih, morali smo im se prilagođavati. Ali što hoću s time reći? Da je Hrvatska u jednom trenutku, dakle te 2008. krenula u jednom smjeru stranačke istrage koja je dobra i funkcionira u velikom dijelu zemalja ali onda se stalo i zadržali su se loši elementi onog prije protiv čega smo bili ali nisu se uveli dovoljno dobrih elemenata ovog novog. I sada mi i dalje imamo jednu mješavinu koja ne daje rezultate. I što god mi govorili s rezultatima ne možemo biti zadovoljni. Niti rezultatima kaznenih postupaka, niti rezultatima oduzimanja imovine stečene kaznenim djelima. I to je loše. I to nas čeka. I ja bih volio i to apeliram na kolege iz ministarstva i na nas ovdje da ovo bude samo jedna faza i da nakon ovoga ide se u izradu potpuno novog ZKP-a. Ovo ovdje radimo zbog usvajanja direktiva, to je u redu, to trebamo napraviti ali ova zemlja treba novi ZKP, kao što treba i dotjerani zakon, možemo govoriti o porijeklu imovine, ali svakako oduzimanju imovinske koristi. Ove odredbe koje su ovdje one su bolje od postojećih ali one nisu do kraja i neće dati do kraja dobar rezultat. Dobar ZKP treba pripremiti 2, 3 godine, on treba imati nekakav vacatio legis godinu dvije i onda možemo reći da smo napravili taj bitan iskorak. Dakle, krenuli smo u dobrom smjeru. Sada trebamo vidjeti što je loše, a lošeg je dosta. Može vidjet i ono što je dobro i idemo se pripremiti na sljedeći korak, a to je po meni onda stvarno stranačka istraga dovedena do kraja. Mislim da smo zreli i da trebamo ići u tom smjeru. Što se tiče konkretnog zakona, jedna od bitnih stvari koja će donijeti, dosta se ovdje govorilo o položaju žrtava i svjedoka, pa ja neću o tome, ali ima jedna stvar koja bi mogla donijet do ubrzanja procesa i do nečeg što će se vidjet u praksi, a to je ovo uređenje da će se prvog, dakle kog već prvog ispitivanja osumnjičenika, a to su vam ovo što se danas zovu obavijesni razgovori koji se ne mogu koristiti inače u postupku danas. U buduće okrivljenik će bit upoznat sa pravima, moći angažirati odvjetnika. To će se snimat i što je najvažnije to će moći biti dokaz. Zašto je to bitno? Zato što se to neće morati izvoditi u kasnijoj fazi postupka. Znači to ćemo riješiti već u ovoj fazi, fiksirat će se. Netko je ovdje govorio da mogu šutjeti. Pa naravno da mogu šutjeti, pravo okrivljenika je da šuti, ali on to može i sada i to je njegovo pravo. Ali ono što i šutnja govori, dakle to što bude će bit fiksirano, bit će fiksirano uz prisustvo, odnosno mogućnost angažiranja odvjetnika i koristit će se kao dokaz. I to je jedan moderni pristup koji ima većina europskih zemalja i za koji sam uvjeren da nam je do sad nedostajao. I ovdje ću tu staviti kritiku koju zapravo imam na zakon i zbog čega ćemo ako se ne izmijeni bit suzdržani oko njega, a to je vacatio legis. Dakle, mi kad smo pripremali tu odredbu prije 2015. razgovarali smo sa Državnim odvjetništvom, sa Ministarstvom unutarnjih poslova i MUP nam je rekao da im treba godinu dana da se za to pripreme. Oni moraju obučit policijske službenike da obavljaju ispitivanje koje će bit dokaz. Pazite, to je vrlo opasna radnja. Jer ako se tu nešto loše napravi to se vuče kroz cijeli postupak. Dakle, policajci koji će to raditi nisu radili do sada. Oni se moraju obučiti. Vi morate kupit uređaje za snimanje, jer to svako ispitivanje treba bit snimljeno. I nama su tada rekli da im treba godinu dana. Možda im sad treba manje, ali ja ne mogu prihvatit da to bude 8 dana kao što je predviđeno ovdje ili do 1. srpnja ako gledamo zakon, ako bude prihvaćen negdje u svibnju, lipnju, znači bit će manje od mjesec dana. To je prekratak rok. Dakle, tu bih apelirao da se vidi još s njima koliko ima treba vremena za to. Bolje da idemo kasnije. To je strahovito bitna novost. Ja vas tu podsjećam na opće našu ono što zovemo plodovima otrovne voćke. Znači, ako u tom trenutku nešto krene loše i loše se obavi nekakva dokazna radnja onda će to ugroziti cijeli proces za godinu, dvije, tri, može sve past. I zato molim da se razmotri koliko treba MUP-u da pripremi svoje kriminaliste za ispitivanje. Kažem, ja vam kažem koje smo mi tad imali podatke, da se to stavi i da se za to prolongira stupanje na snagu. To je bitno, izuzetno bitno jer to je najveća novina koju donosi ovaj zakon. Vi ćete znači sada imati policija, osumnjičenik, odmah snimanje i to je dokaz. I to ispitivanje mora biti provedeno izuzetno kvalitetno. Zato evo vidite to je moja sugestija, kažem i to mi je najveća zamjerka na zakon. Drugo Visoki kazneni sud. Moj stav je da je nepotreban i možemo o njemu razgovarati da li treba ili ne, ali protivim se i protivimo se skraćenju roka. Mi smo do sada imali da on stupa na snagu 1.1.2020. Ovdje 1.1.2020. Ovdje se pomiče rok na 1.1.2018. Mi dok se ne donese Zakon o sudovima gdje će se uopće pozicionirati taj Visoki kazneni sud, gdje će se urediti njegov ustroj što će on raditi, kakav će biti odnos njegov prema Županijskim sudovima, prema Vrhovnom sudu. Ne zaboravite da mi u ovom trenutku imamo jedan od najvećih Vrhovnih sudova u Europi. Što znači ako im sad uzmemo nadležnost što će raditi ti ljudi? Dakle, idemo u nečem za što neće mislim bit dovoljno ovih šest mjeseci koliko će ostat da se to provede. Taj rok je prekratak, to je pod jedno. A drugo, ako apeliramo, ako govorimo o pravnoj sigurnosti, o ujednačavanju sudske prakse, pa nama je onda važniji Visoki građanski sud koji će ujednačavat sudsku praksu u građanskim predmetima, ne o kaznenim naprosto zato što je ovih više i praksa je različitija. Dakle, ja bih sa Visokim kaznenim sudom čekao. Pitanje je i statusa tih ljudi gdje će oni bit pozicionirani u odnosu na županijske suce, vrhovne suce. To možda je jedno tehničko pitanje, ali pitanje koje može unijeti veliki nered u sustav. Ako se provedu ove najave koje ste imali u programu spajanje Upravnih i Prekršajnih sudova sa Općinskim, to bi značilo da bi barem u dijelu ovaj sud bio i za njih nadležan. Prvi put u hrvatskoj povijesti mi bi imali koncentraciju svih žalbenih postupaka na jednom mjestu. To može bit vrlo opasno. Zato pozivam vas da o tome razmislimo i da vidimo da li se ide u tome, a svakako ovaj rok 1.1.2018. je potpuno nerealan. Kažem dok se ne donese Zakon o sudovima to ne treba ni razgovarati. Rokovi istraga. Moram reći ne sviđa mi se ovo rješenje o relaksaciji rokova da tako kažem. Mislim da mi moramo ići prema tome da rokovi u svim fazama kaznenog postupka budu stroži, a ne manje strogi. Mi smo se jako namučili kod izmjena 2013. da uvedemo rokove u istrazi. Oni se sad relaksiraju, to nije dobro. Državno odvjetništvo kad radi, kad postupa mora imat rokove i ti rokovi treba ih postrožiti, ne relaksirati. I to molim da se, bit će javna rasprava ili je u tijeku je, ali o tom treba razgovarati. Rokovi istrage trebaju biti što stroži i zato treba bit sankcija, a rokove istrage određujemo mi ovdje. Hrvatskoj ne treba da se istrage vode dugo i da mi ni ne znamo tko, što, kako i da se ti rokovi mogu produljavati do u nedogled. Jamstvo, o tome smo sad već ovdje govorili i to je bio i moj osobni prijedlog kao zastupnika prije jedno godinu dana, na žalost odbijen tada. Ali dobro je došao sada i ovdje da se jamstvo ukine i ostane samo u iznimnim slučajevima, znači za pokušaj bijega. Međutim, posljedica je to odluke i ja bih rekao katastrofalne odluke Ustavnog suda, jedne od najgorih odluka koje je donio Ustavni sud gdje je zapravo rečeno da jamstvo nema smisla. Jer ako vi ponovite, ako vi date jamstvo da nećete utjecat na svjedoke, pa utječete na svjedoke, vodi se kazneni postupak protiv vas. Ustavni sud je rekao da to nije razlog za oduzimanje jamstva. Dakle jamstvo je tim, tom odlukom Ustavnog suda postao potpuno besmislen. Ide se na ovaj radikalni korak i ja ga podržavam, ukidanje jamstva, ali on mora biti povezan sa obvezom suda da istražni zatvor ne dosuđuje olako. Tu govore brojne presude Europskog suda za ljudska prava gdje upravo kao država gubimo na tome što se to paušalno određuje. To je oduzimanje slobode. Vi ako kažete da će neko utjecati na svjedoka, onda morate točno navesti zašto na tog svjedoka ta osoba može i kako utjecati. Ne možete samo reći, ha zbog svog položaja on može utjecati, to nije dovoljno. Nažalost, u praksi su takva rješenja uobičajena i to je loše. Dakle idemo s ovim restriktivnim, neće biti jamstva, ali onda ajmo nametnut obveze, ajmo i u zakonu postrožit obrazloženja poveznicu koja se mora dati, pa kada neko ide u istražni zatvor da znamo na koga i kako može utjecati. To je bitno za zaštitu svih nas, za zaštitu ljudskih prava ovdje. A istovremeno ćemo dati Državnom odvjetništvu, policiji, svima mogućnost progona i zapravo pritvaranja ajmo tako reći jer je jednostavnije oni koji trebaju biti u pritvoru. Dakle ovo ne ide samo po sebi, ovo mora pratiti postroženje pravila o istražnom zatvoru, ako uzimamo jamstva, a ja jesam za to. Trošak postupka, mislim da je rješenje loše. Ponovo mi smo prije koliko, tri godine uveli rješenje da osuđenik uvijek plaća trošak postupka i ja mislim da je to fer. Ja ne vidim zašto bi bilo tko od nas poreznih obveznika plaćao trošak postupka za nekoga tko je počinio kazneno djelo. To nije dobro, to je loša poruka. U praksi znate kako to ide, on dođe na sud, kaže šta imaš od imovine, ništa, od čega živiš, ne zarađujem. Onda ga se oslobodi od troškova postupka, izađe sjedne u Mercedes i odveze doma. To je loše, a toga smo svjesni svakodnevno, šalje se loša poruka. I ja bi ponovo ovdje apelirao da se preispitaju te odredbe jer okrivljenik mora snositi trošak postupka ako je osuđen naravno. Da li će se to moći naplatiti? Naravno da ne možete naplatiti od nekoga tko nema, to je drugo. Ali kao poruka nas kao društva zašto ga oslobađati troška. Pa koji je to razlog da se oslobodi? Mislim da je to loše rješenje i da se treba razmotriti. Dakle, sve u svemu kao klub podržavamo apsolutno nacrt zakona sa ovom ogradom kod rokova jer me je strah ako ne produžimo vacatio legis da bi se moglo dogoditi da i dobre odredbe u praksi se ne budu mogle provoditi i da nam se dogodi ono što nam se prečesto događa da nam je zakon dobar, ali da se ne provodi. I zato bi apelirao na predlagatelja da se razmotri, da se vidi koliko MUP-u treba da se pripremi, kada krenemo sa policijskim ispitivanjem da ono bude korektno da postoje tehnički uređaji za snimanje i da se to dobro radi. Nemoguće je, ponavljam nemoguće je da se to odradi u osam dana, to je životno logično nemoguće i to je nešto o čemu treba. Evo ako se to sanira mi ćemo ga podržati u cijelosti, ako ne bit ćemo suzdržani. Hvala lijepo. Zastupnik Miro Bulj javio se za repliku. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega MIljenić vi ste govorili o procesu ovoga zakona o svemu što se događa, o izmjenama, kao o vrlo bitnom zakonu. Vi kao resorni ministar dobro to poznajete, poznajete kritične točke, poznajete trenutke što se događa u policiji, šta znači vidozapis, snimke, audio zapisi i to je jasno. vi ste u jednom trenutku kazali da i dosadašnji zakoni su imali nekakve rezultate i da treba izvući šta je dobro i šta je loše. Da, znate kako ljudi imaju, vi ste bili ministar, prigovore na pravosuđe, ključni je problem šta narod vidi i očito je da pravosuđe ne funkcionira, da pravne sigurnosti nema, da nije za svakoga jednaka. Zakon može biti najbolji i vi ste kazali ima ogromne pomake po pitanju jamčevine, po pitanju saslušanja i po pitanju jedino ti nekakvi rokovi gdje treba pripremiti ljude unutar policije, međutim kako će ljudi razmišljati kada oni koji su dali INA-u u tuđe ruke nisu osuđeni. Imamo dokaze, gledaju na televiziji, kada onaj koji su opljačkali, koji su dali Bijele noći oni koji su puno toga dali su slobodni i bogati građani, ugledni građani, a čovjek koji je radio starac Betlehemske jaslice je priveden. Znači pravna nesigurnost je ključni problem. Svi ovi zakoni oni su dobri, treba ih podržati, a inače provedivost vi kao ministar vrlo, vrlo dobro znate, da je ključni problem provedivost zakona poglavito po pitanju pravosuđa. Ljudi najmanje vjeruju pravosuđu i to je ključni problem, pa ne mogu trajati procesi deset godina za radnička prava, po deset godina. Ti tajkuni grade svoja carstva, kule, a ti ljudi ne mogu ostvariti svoje osnovno ljudsko pravo, pravo plaće ili nekakvo drugo radničko pravo, to je osnovni problem, neprovedivost svih zakona. Hvala Odgovor na repliku zastupnik Miljenić. **Miljenić, Orsat (SDP)** hvala lijepo. Kolega Bulj, da, ja se s vama slažem i Hrvatska je često upadala u tu zamku da pišemo zakone koji su nekada i prepisani u odnosu na zakone zemalja gdje je pravna sigurnost na razini kakvu bi mi htjeli i onda dobivamo rezultat koji je takav kakav je i to je tako. Zašto je to tako? To vam je najbolji odgovor zato što mi idemo često za formom, to je ovo što sam sada ovdje govorio kod vacatio legis. Ako vi donesete određenu odredbu, a ne osigurate da se ona može provesti vrijeme za obuku, vrijeme za uređaje koje treba, vi ste zapravo donijeli praznu odredbu. Ona će lijepo izgledati, moći ćete se negdje pohvaliti s njom, ali to običnom građaninu ne znači ništa. I meni je kao ministru uvijek bio taj problem. Mi smo u mandatu počeli sa 830 tisuća neriješenih predmeta, završili smo nekakvih 500 tisuća, znači to je 330 tisuća manje to je silan pomak. Međutim, kada vi to kažete nekome, a on kaže da, ali meni predmet i dalje traje 10, 15 godina njemu statistika ne znači ništa. To što smo mi ne znam smanjili za 50-ak dana trajanje prosječno, to je statistički odlično i nekad kada gledate super, to se i sada događa ali to prosječnom građaninu ne znači ništa. Ali to su sada mehanizmi koji se ne rješavaju samo zakonom. To se rješava i o tome da mi ovdje u Saboru govorimo o tome. I kada bude izvješće predsjednika Vrhovnog suda da ga to pitamo jer to je stvar sudbene vlasti. Ovdje dajemo alat, mi dajemo novac, a vi ne zaboravite da Hrvatska u Europi je prosjek izdvajanja za pravosuđe. Dakle netočno je da se ne izdvaja dovoljno. Da imamo najviše sudaca u EU poslije Slovenije

Orsat, vi ste bili ministar koliko znam u bivšoj Vladi, rekli ste da neke stvari ste ubrzali a neke usporili. Meni se čini da je sve usporeno. Meni građani nekakvi dojavljuju i evo primjer u Zaboku se prenamjena zemljišta iz građevinskog u poljoprivrednu napravilo i to se poslalo DORH-u već par godina, nitko ništa ne pokreće. Pazite čovjek je imao građevinsko pretvoreno u poljoprivredno. Zašto? Da bi ostali mogli dobiti u jedinici ostaloj i kasnije pretvoriti u građevinsku, to je valjda interes bio, pa zato se to …/Govornik Druga stvar, dajte mi objasnite, pošto sam iz Vukovarsko-srijemske županije zašto ste reorganizirali sud, odveli iz Vinkovaca u Vukovar? Šta ste s time napravili? Napravili ste veliki trošak građanima kojima je 80% građana živi od Vinkovaca, Županije i u tome dijelu i građani sada puno više plaćaju odlazak u Vukovar i odvjetnika i to pitanje. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Mišić, ja bih molio isto tako ukoliko će postojati odgovor ne replike da postoji u skladu s temom koja se danas predstavlja.

Reorganizacija je napravljena i ona daje rezultate u smislu da su postupci brži i jeftiniji. I to je to. Možete to pogledati bilo gdje, evo na izvješću ministarstva. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnik Anđelo Stričak javio se za repliku. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Kolega Miljeniću, vi ste jedan veći dio svoje rasprave posvetili rokovima da trebaju biti što kraći, apsolutno s time se slažem jer na sam taj način ako su rokovi kratki i učinkovitost i predmeta cijelog slučaja i pravosuđa će biti daleko bolje i efikasnije. Smatram da ako predmeti imaju po nekoliko desetaka tisuća stranica da je tu upitan cijeli slučaj, da li se želi pogodovati i cijeli slučaj razvodniti i na kraju kako će to završiti. Ako nemate mogućnosti da na 200, 300 stranica kažete ključno u predmetu, bome nećete niti na 20 tisuća. Međutim, tu imam jedan konkretan slučaj, znači 24. studenog 2015. u Županijskoj skupštini Varaždinske županije klub vijećnika je postavio državnom odvjetniku jedno pitanje a vezano znači na situacije koje su ispostavljene, plaćene od jedne gradske ustanove, radi se prema pisanju novina o šteti od 2,3 milijuna kuna prema pod izvoditelju. Znači čak niti izvođač radova nije slao te situacije nego pod izvoditelj, podizvođač. Znači da li je rok od 2 godine bio dovoljan da službena tijela reagiraju, odbace prijavu i cijeli slučaj ili podnesu određenu prijavu i pokrenu cijeli postupak? Hvala lijepo. Zastupnik Miljenić izvolite. **Miljenić, Orsat (SDP)** Dakle, tu se slažem s vama i zato su bitni rokovi. I ja vam mislim da država kada god postupa prema bilo kome od nas mora imati određene rokove. Ako ne može to napraviti u roku onda neka sjedne i šuti. U bilo čemu. I to je nešto što mi moramo stvoriti preduvjete da ona može tako postupati. Ali zašto bi se nešto odnosilo na vas ili mene kao rok koji nas obvezuje a ne bi se odnosio na državu. To tako nije u zemljama prema kojim gledamo i kakvim želimo biti. To je jako teško dovesti kod nas, da se razumijemo. I to treba biti proces. I zato sam ja protiv toga da se u ovom zakonu rokovi relaksiraju jer mi smo teškom mukom neke rokove uvodili. ja mislim da mi moramo ići korak naprijed da ih malo postrožujemo, ne da ih relaksiramo. Jer to je put u kojem hoćemo ići. Mi hoćemo, bar tako sam i ja shvatio, hoćemo postojanje roka i hoćemo da ga se svi trebaju držati. I ako ga se ne drži da postoje sankcije. A konkretan slučaj, tu kada vam bude državni odvjetnik pa ga pitajte, ja stvarno ne mogu na to odgovarati. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Tomislav Saucha javio se za repliku. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Miljenić, ja se s vama slažem kada su u pitanju rokovi, mislim da smo mi pomalo izgubili iz fokusa činjenicu da ovaj zakon s jedne strane ustvari mora pomiriti dva interesa. S jedne strane da počinitelji kaznenih djela budu osuđeni a s druge strane da zaštiti da nitko ne bude osuđen za kazneno djelo koje nije počinio, dakle zaštita ljudskih prava. Temeljnih, najosnovnijih ljudskih prava. I taj balans uvijek mora negdje postojati. Nažalost cijeli ovaj zakon, mislim meni je dosta nezgodna situacija da ja raspravljam o ovome u ovom trenutku jer sam nekako možda od vas tu i svih i najbliži toj materiji ali iz svog osobnog iskustva vidim da na žalost ovaj zakon izuzetno preteže u korist tijela progona na štetu okrivljenika. A ono što želim podsjetiti da okrivljenik koliko god da bi mi to, da je to popularno da kada se u nekoga uperi sa prstom i kaže to je lopov, da bi mi odmah htjeli vjerovati da je ta osoba lopov. Međutim, mora postojati postupak unutar kojeg će čovjek moći pod unaprijed propisanim pravilima dokazati svoju, tj. ne dokazati svoju nevinost, nego je država dužna njemu dokazati krivnju. A bojim se da se sve to skupa nekako okrenulo naopačke i da smo došli u sustavu u kojem je čovjek kriv dok on sam ne dokaže nevinost. A ovo što ste rekli oko rokova, gledajte vi možete isto tako nekoga ostaviti u nekom stanju limba, dakle ništa se ne dešava, istraga se provodi i pustiti osobu da se tako kiseli godinama. Probajte živjeti s time, nije lako. Zato mislim da to su preozbiljne stvari da bi se to ostavilo ovako nedefinirano i da se ne bi postavili rokovi do kada najkasnije može trajati istraga. Hvala. Orsat (SDP)** Hvala lijepa. Da, možda jeste malo u sukobu interesa, valjda vas neće prijaviti na povjerenstvo. U svakom slučaju to je bitno i to bih apelirao i apelirao jesam na ministarstvo da se razmotri, da se ne relaksiraju već i ovako relaksirani rokovi. Hajmo ih postrožiti. Ako Državnom odvjetništvu treba više ljudi za to, hajmo im dat. Ali nemojmo ići logikom nemaju ljudi, pa ćemo relaksirati rokove. To nije dobro. To nije dobro za pravnu sigurnost. Vi ste sad govorili možda s pozicije okrivljenika, ne mislim vi osobno, nego što? S pozicije javnosti. Što javnost hoće od nas kao saborskih zastupnika? Hoće da donesemo pravni okvir u kojem će kazneni postupak bit brz i u kojem kad se podnese kaznena prijava i kad krene istraga da se zna kad to treba završiti i da postoje rokovi. I ako netko nije obavio svoj posao da snosi sankcije za to, tko god bio kao što će snositi netko drugi negdje drugdje. I zato hajmo razgovarat o tome, imamo dva čitanja, imamo vremena. Hajmo vidjeti gdje možemo pooštriti rokove. To je moj apel. Svaki put kad je rok, kad se on zna, on je predvidljiv. Pa bolje da on bude i duži, ali da se zna da je on konačan. Nakon toga ide neka sankcija i to je bitno. To je bitno za pravnu sigurnost, ali to je bitno i za javnost. Oni od nas gledaju. Mi ćemo dignut ruku za zakon i nakon toga nitko od nas koji ovdje sjedimo neće moći ništa reći nikome da nema veze zato što neki postupak dugo traje. Ima veze jer sie digao ruku za nešto, sudjelovao si u tome. I zato ono što možemo napraviti hajmo sad napraviti u ovoj fazi da mi osobno budemo zadovoljni sa onim što smo napravili, da će to biti apsolutni maksimumi najbolje neće, ali idemo napraviti da bude bolje nego što je sad. Hvala lijepo. Zastupnik Stevo Culej javio se za repliku. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani predsjedniče, kad govorimo o rokovima meni je samo žao što se mladom Maškarinu nije produžio rok bar još na koji mjesec dana pa da mu se utvrdi odšteta za ono što je on proživio. Kada govorim opet o svjedocima ja ne mogu a da se ne dotaknem onoga što je kolega Mišić govorio o reorganizaciji pravosuđa, posebno kod nas u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje je Općinski sud preselio u Vukovar mada je dobro poznato i znano da općina, bivša općina Vinkovci

na Općinski sud u Vukovar doći kad on mora ovdje, pošto mora ako radi slučajno mora uzeti slobodan dan, odnijet 200 kuna ako mu je dnevnica 200 kuna, pa plati troškove, pa dođe na sud, pa mora njegov odvjetnik, pa drugi svjedoci, pa suci, pa Općinsko državno odvjetništvo i njih treba platiti. Znači nema tu ni smanjenja troškova, nema tu ni napretka, ni ubrzavanja cijeloga procesa. I ja da ne budem došao ja na odbor kao i kolega Saucha mada je moj slučaj malo za razliku od njega totalno drugačiji. 15 svjedoka u jednome slučaju koji se nalaze po cijeloj bivšoj županiji Vukovarsko-srijemske teško ih je uskladiti. Već i meni imunitet bio vraćen, pa ne bih sinoć platio kaznu zbog prebrze vožnje da sam ga imao slučajno. Ali eto, reorganizacija pravosuđa dok ste vi bili, to je bila jedna politička odluka koja nije donijela ništa dobro. Hvala. **Miljenić, Orsat (SDP)** Gospodine predsjedniče, prvo čisto tehnički i politički ako hoćete jer organizacija je napravljena na način da su za nju glasali tadašnja pozicija i opozicija. I kad smo govorili i odlučivali gdje će što biti razgovarali smo i sa kolegama iz HDZ-a tad i znamo svi da smo bili uključeni u to kao što se i prije razgovaralo jer to i je takva stvar o kojoj treba nastojati postići konsenzus. I on je tad postojao. Za kazneno sudovanje, znadete koliko prosječni čovjek puta ide u životu na Kazneni sud? 0,2. Prosječan čovjek na Kazneni sud ne ide ni kao svjedok. Hajmo zapitajmo se svi mi ovdje koliko puta smo bili kao svjedoci ili okrivljeni? Prosječan čovjek ne ide. Zdravo je i dobro da kazneno sudstvo bude u što manje mjesta. mjesta. Tako se miče korupcija, miče se poznanstvo. Lakše je donijeti odluku kad ste odmaknuti od onih ljudi koje svaki dan vidite a morate im suditi. To je trend svugdje u svijetu. To daje bolju i poštenije suđenje i to je dobra stvar. I sljedeći korak treba biti da bude još manje sudova na kojima će se kazneno suditi. A kad mi netko govori o tome da je težak pristup ja uvijek to usporedim sa bolnicama i bolesnim ljudima. Dakle, da li je bolesnom čovjeku teže doći do bolnice ili zdravom do suda? Mislim gledajte to tako. Nije to stvarno nije problem. To bude tu i tamo nekome, ali ukupno gledajući to nije problem, a daje dobre rezultate. To svi rade oko nas. Ako rade svi zašto bi mi išli drukčije? Nije dobro kad vam sudi netko tko vas gleda svaki dan. Dobro je da to bude negdje drugdje odmaknuto pa jednom ćete otputovati pa dobro i svjedok će jednom otputovati i to je to, ali predmet će se riješiti. Problem je kada predmet dugo traje. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a javio se za sudjelovanje u raspravi i u njihovo ime govorit će zastupnik Dražen Bošnjaković. Gospodine predsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Evo pred nama su izmjene Zakona o kaznenom postupku i kada pogledamo zakon je donijet 2008., mi smo danas u njegovim sedmim izmjenama i dopunama i doista vrlo često u tim izmjenama smo i prije implementirali direktive EU pa smo imali jednu opsežniju izmjenu ovog zakona vezano za odluku Ustavnog suda gdje se nekih 40-ak, 50-ak članaka mijenjalo. I zapravo je opravdano postaviti pitanje nakon svih tih godina šta je od onog prvog teksta zakona uopće i ostalo? ostalo? Definitivno je ostala jedna koncepcija zakona, a to je već ovdje bilo prije i rečeno, mi smo prije ovog zakona imali jedan izrazito neučinkovit sustav, a to je sudske istrage i ta sudska istraga koja je obuhvaćala tri faze postupka, znači ono postupanje pred policijom koja se manje-više pred istražnim sucem micalo iz spisa, pa isti ti dokazi se provodili pred istražnim sucem, pa opet nakon toga na glavnoj raspravi i tu je zaista bilo poprilično vremena od onih prvih provođenja dokaza pa do samog dokazivanja na glavnoj raspravi. I tada smo donijeli kao jedan od važnih uvjeta za ulazak u EU, donijeli smo jedan zakon za koji smo procijenili svi zajedno da će ponuditi učinkovitije alate i mehanizme za procesuiranje kaznenih djela njihovih počinitelja. I nakon donošenja tog zakona malo smo se i ponadali jer su se počeli voditi postupci protiv dužnosnika koji su bili pozicionirani na nekim pozicijama takvu postupci su prije toga bili gotovo nezamislivi. Međutim, danas kada sa jedne vremenske distance pogledamo učinkovitost tog zakona, imamo ipak dojam da je ta borba negdje stala, da su nam ti alati malo tupi što bi tupi što bi se reklo i nadalje ta borba protiv kriminala, protiv korupcije ima nekakvu težinu i da je potrebno i dalje to izbrusiti. Cilj Zakona o kaznenom postupku je kako je to ovdje isto lijepo rečeno, bio i dalje je definiran u Ustavu, a to je da oni koji su počinili kaznena djela budu u jednom poštenom zakonskom fer postupku procesuirani i da bude izrečena kazna. te odredbe moraju imati one osigurače da neko tko je u kaznenom postupku ne bi bio nepravedno, ne bi bio bez razloga osuđen. I sam Ustav govori dosta o o određenim jamstvima koja se daju vezano za kazneni postupak jel to je postupak gdje država atakira tako da kažem, na ona najznačajnija čovjekova prava, a to je sloboda. I s te strane zaista on mora biti reguliran na jedan poseban način. Jedna od važnih stvari gdje ja mislim da se dosta toga kroz ovu raspravu provlačilo, to je u ovim velikim postupcima koji su izloženi i sudu javnosti da imamo vrlo malo presuda s te strane Ustav također govori da je te postupke potrebno voditi i dovršiti u jednom razumnom roku. To znači taj rok i to suđenje i taj istražni pritvor koji se određuje, to samo po sebi ne smije biti kazna. To mora biti u funkciji jednog razumnog postupka u kome će se sagledati svi dokazi, ocijeniti sve činjenice koje dokazi ukazuju i donesti jedna zakonita presuda. Ako mogu reći što ovaj zakon donosi, on donosi implementaciju u ove četiri direktive, ja mislim da niti jedna nije sporna, ona je definitivno to smo također reli, one definitivno donose jedan dobar, puno bolji položaj žrtve u samom kaznenom postupku, iako cijeli niz tih odredbi i u dosadašnjem sustavu koristio, ali sada je to preciznije, sada je to opsežnije, sada je to detaljnije regulirano. Znali smo i mi i prije i šta je žrtva, i šta je oštećenik i koja su njegova prava i da oštećenik ako Državno odvjetništvo ne nastavi kazneni progon da on može sam nastaviti kazneni progon kao oštećenik, sve smo to znali i prije, međutim ovdje je to tehnički puno bolje postavljeno, ali i naravno ima jednu širu i veću lepezu prava. Također što se tiče prava na pristup odvjetniku, mislim da bi to moglo i doprinijeti samog kaznenog postupka. Dakle tu već kod ovog ispitivanja koje je vezano za samo počinjenje djela, potrebno je upozoriti osumnjičenika da ima pravo na odvjetnika što je jako dobra stvar. Ako se on tog prava naravno odrekne, a nije kazneno djelo za koje je zapriječena kazna dulja od pet godina zatvora, on se toga može odreći. Ali važno je da postoje ove odredbe da je to moguće snimati i tada to može biti i dokaz u samom kaznenom postupku. To je jedan dobar iskorak, s tim da bih rekao da moramo osigurati i uvjete za tako nešto, znači i uvjete da možemo okrivljenika, osumnjičenika i samu žrtvu kaznenog djela da im možemo priuštiti sve ono što im zakon nudi, to znači da ih možemo uputiti u institucije gdje gdje će biti pruženo savjetovanje, gdje će im biti pružena podrška žrtvama kaznenih djela da mogu sudjelovati u tom kaznenom postupku sa što manje stresa i sa što manje izloženosti jer znamo da su oni već u principu izloženi samom činjenicom da su pretrpjeli kazneno djelo. Što se tiče ovoga zamrzavanja i oduzimanja imovine i imovinske koristi koja je bila je bila riješena jednim posebnim zakonom, danas se predlaže ukidanje tog zakona. Mislim da je tu ministar bio jasan, mi to podržavamo, te odrede su disperzirane u nekoliko zakona i zato ih je bolje kodificirati ovdje u zakonu koji je matični za to. I na taj način evo mislim da se također što se tiče uporabe i primjene zakona da imamo zapravo puno bolje stanje nego što smo ga imali prije. Jako je važno osigurati infrastrukturu jer nemojmo zaboraviti da je državni odvjetnik prije jedno 2 ili 3 godine jasno rekao da mu manjka ljudi, da mu manjka materijalnih sredstava jer da bi postupao mi moramo osigurati prvenstveno te uvjete da on može postupati. Ja bih rekao što se tiče ovih rokova koji se žele produžiti, ti rokovi koji se žele produžiti vezano za istragu, mislim da je tu potrebno za drugo čitanje pripremiti cijeli niz podataka, da mi vidimo da li doista postoji potreba za tako nečim ili je to moguće ako ćemo sagledati sve one stvari koje moramo učiniti na boljem kadrovskom i materijalnom opremanju državnog odvjetništva, ako je to moguće zapravo na taj način premostiti. Jer ta jedna nesigurnost koja se stvara zapravo produljavanjem tih rokova, mislim d tu treba biti jako oprezan jer prvi rok je 6 mjeseci, pa kaže onda se može produžiti na 12 mjeseci, možda bi bilo bolje obrnuto 12 pa + 6. Pa onda još ima jedan rok koji može biti od 6 mjeseci, pa onda još ima rok ako ne bude završena istraga tada može zapravo i sam sud odrediti rok u kojem je potrebno dovršiti istragu. Mislim da za te stvari treba biti jako oprezan oko toga i da ne treba u njih juriti i sumnjati. Ja bih rekao što se tiče samog normativnog okvira. Nama je potrebno zapravo jako puno dobre prakse. Nama je potrebna dobra praksa što se tiče jednakosti postupanja ne samo državnog odvjetništva nego i sudova. Nama je potrebno još jako puno edukacije. I ovdje ću navesti jedan primjer jedne odredbe u prijedlogu ovog zakona koja kaže šta sve treba sadržavati rješenje o određivanju istražnog zatvora. Mislim da je to klasična stvar prakse, to vam je jasno da je posljedica odluke Europskog suda za ljudska prava. Međutim, jednom dobrom praksom ja mislim da sudovi sami po sebi moraju znati kako će obrazložiti i zašto će obrazložiti da netko ide u istražni zatvor da u tom obrazloženju moraju ocijeniti koji su razlozi za to. jer jasno je da je tu situacija da mi atakiramo na ljudsko pravo slobode i ako nekome određujemo istražni zatvor, dakle povrijedili smo ono ustavno načelo i onda moramo to detaljno obrazložiti zbog čega je to tako i zbog čega zapravo sa ovakvom mjerom idemo u praksu. Ovo što se tiče ukidanja jamstva, mislim da je tu naš zakonodavac vezan zapravo na neki način odlukom ustavnog suda a opet Ustavni sud mislim da se također tu vezano za jednu odluku Europskog suda za ljudska prava, tako da tu vidimo jedan kontinuitet ali ono što se u praksi ovdje dešava, jamstvo će biti moguće određeno i moći će se koristiti samo kada postoji opasnost od bijega, znači one osobe koja je okrivljenik ili osumnjičenik. A za ovo drugo znači ako postoji opasnost da bi počinio isto kazneno djelo ili neko drugo kazneno djelo tu će istražni zatvor stajati i postojati i neće moći biti zamijenjen zapravo jamstvom. Tako da mislim da i sa te strane potrebno je još provesti određene rasprave oko toga i jasno vidjeti i analizirati stanje vezano za brojke koliko smo mi do sada uopće imali određenih tih jamstava jer možda se malo pogrešno u javnosti stvara dojam da jamstvo koriste samo oni bogati koji imaju zapravo značajna sredstva, jamstvo koristi se zapravo i za puno manja djela i u puno, puno manjim iznosima. U javnosti je naravno puno zanimljivije pogledati ovo kada su određeni iznosi u milijunima a cijeli niz je slučajeva kada to tako i nema, kada je iznos bitno manji. Što se tiče, puno je bilo govora o povjerenju u pravosuđe, naravno da to povjerenje što se tiče pravosuđa je ovako dugim postupcima bitno poljuljano, istraživanje javnog mijenja, govore da povjerenje zaista nije, ne samo u kaznenom nego i u građanskom ali tu moramo biti na čisto sa jednim da mnogi koji će gubiti postupke, da mnogi koji će biti osuđeni u postupcima da će oni govoriti zapravo da to, presude nisu u redu, da je sud postupao krivo. Ja se sjećam kada sam kao ministar obilazio zatvore i ustanove tamo nisam sreo niti jednoga koji je rekao zapravo da je kriv, svi su tamo po njihovim navodima bili nemoćni. Ono što po meni vezano za javnost nije dobro a to je zapravo da, čini mi se da iz državnih tijela izlaze informacije van, nama izlaze zapravo kompletni iskazi nekih svjedoka van koji budu objavljivani u novinama i sve to zapravo utječe na daljnje vođenje kaznenog postupka. Mediji se tu naravno upliću tako da kažem u postupak na način da donose svoje ocjene, svoje sudove o nekom postupku i na taj način stvara se jedna atmosfera i vrlo je teško zapravo sudu uopće odmaknuti od toga. Tome možemo svjedočiti, zapravo evo imali smo i jednog ministra koji je sudjelovao godinama u postupku, ovdje smo radi njega u Saboru imali i Istražno povjerenstvo. I na koncu nakon velikog broja godina kada se postupak vodilo došlo se do toga da je taj čovjek nevin, da zapravo nije počinio ono što mu se stavljano ne samo na sudskoj razini na teret nego cijeli niz godina zapravo i u medijima. E to su ljudi koji zapravo su, tako da kažem žrtve jednog sustava na koji bojim se da ćemo se morati navići jer mediji su prisutni u svim kutovima našeg života. I zato možda nije loše da samo državno odvjetništvo pa i sami sudovi koji imaju glasnogovornike da redovito izlaze u javnost sa priopćenjima kako bi se zapravo što je moguće smanjio taj prostor za nekakve stvari da se u medijima stvaraju i u javnosti nekakvi zaključci koji nemaju zapravo puno veze sa istinom. I završio bih samo kratkim, mi ovaj zakon podržavamo, naravno dobro da je on u prvom čitanju, da se do drugog čitanja još provedu određene analize. Ali on što želim zapravo posebno reći to je da borba protiv kriminala nije borba samo Državnog odvjetništva, nije borba samo Ministarstva unutarnjih poslova nego je to

to su nekakve stvari koje će nas smetati, a da ne govorim da kao otvorene rane u našem društvu i velike frustracije jesu nesankcioniranje kaznenih djela ratnih zločina ali i pretvorbe i privatizacije radi koje smo čak i mijenjali Ustav. Evo hvala lijepo. Za replike se javilo 6 zastupnika. Sad ćemo napraviti stanku. Nakon stanke u 15,00 sati nastavljamo sa replikama na prethodno izlaganje. Hvala.